Tere päevast, lugupeetud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu II istungjärgu 6. töönädala esmaspäevast istungit. Ja kõigepealt kohaloleku kontroll, palun!

30.Asume päevakorra täpsustamise ja kinnitamise juurde. Vastavalt

otsustati juba õige pikka aega tagasi – ma ütlen teile, millal, see oli 26. septembril –, et see eelnõu peaks tulema suurde saali esimesele lugemisele õiguskomisjoni ettepaneku kohaselt 10. oktoobril. Kuna täna on juba 23. oktoober, kaks nädalat on üle läinud, siis ma mõtlesin küsida, kas mul on lootust, et see eelnõu millalgi jõuab siia suurde saali. Aitäh, lugupeetud kolleeg! Ma tutvustan teile veel kord neid põhimõtteid, millest lähtuvalt Riigikogu juhatus on on päevakorra projekti koostanud. Päevakorda kokku pannes on juhatus lähtunud järgmistest põhimõtetest ja eesmärkidest, et tagada Riigikogu töövõime. Riigikogu töö peab olema korraldatud nii, et Riigikogu saaks täita kõiki oma põhiseadusest tulenevaid ülesandeid. Päevakorra koostamisel oleme lähtunud sellest, et ka Vabariigi Valitsusel oleks võimalik oma tööd planeerida. Päevakorras on Riigikogu fraktsioonide algatatud eelnõud, Vabariigi Valitsuse algatatud eelnõud ja muud põhiseadusest ja seadustest tulenevad Riigikogu ülesanded. Juhatus on seisukohal, et päevakord peaks olema mahus, mille Riigikogu eeldatavasti suudab neljapäevaks ära menetleda. Eelmisel nädalal me ei jõudnud päevakorda ära menetleda ja sellest tulenevalt on ka valdav osa selle nädala eelnõudest üle kantud eelmisest nädalast.Ja kas teil on lootust? Vastus on, et teil on lootust. Aga nagu te ise ka hästi teate, siis obstruktsioonist tingituna on Riigikogu töö praegu häiritud ja sellest lähtuvalt on Riigikogu juhatus kokku pannud päevakorra, mis oleks koostatud mahus, mille Riigikogu eeldatavasti neljapäevaks suudaks ära menetleda. Aga kui me siin lähemate nädalate jooksul need eelnõud, mis on püsivalt

ja selle probleemi saame lahendatud, siis kindlasti on ka lootust, et me jõuame teie eelnõuni, mis siis lisatakse järgmiste nädalate päevakorda. Varro Vooglaid, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun! Jaa, suur tänu teile vastuse eest! Aga ma täpsustaksin küsimust. Kui seadus Kui seadus ütleb, Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 97, et eelnõu peaks jõudma seitsme töönädala jooksul esimesele lugemisele, ja ta ei jõua, siis kas on võimalik eelnõu esitajal saada mingisugune indikatsioon selle kohta, millises ajalises raamistikus on lootust, et see eelnõu jõuab esimesele lugemisele? Muidu jääb nagu täitsa lahtiseks see küsimus ja ei teagi, millal kas talvel, kevadel, järgmisel sügisel. Noh, ei tea. Head kolleegid! Jätkuvalt on saalis niivõrd suur sumin, et ma ei kuule Varro Vooglaiu küsimust. Palun

pandud ülesannet. Riigikogu juhatus on kõikidest nendest ülesannetest lähtuvalt kokku pannud päevakorra ja see on muuseas kokku pandud mahus, mille Riigikogu eeldatavasti suudab neljapäevaks ära menetleda. See on üks väga selge põhimõte, millest lähtuvalt me oleme selle päevakorra kokku pannud. Ma olen täiesti veendunud, et ka teie eelnõu jõuab lähiajal Riigikogu menetlusse, seda juhul, kui me tõesti selle nädala päevakorra jõuame ära menetleda. Kui sellest nädalast lähevad jälle eelnõud üle järgmisesse nädalasse, siis meil ei ole võimalik panna kokku meile jõukohast päevakorda. Nii see lihtsalt on. Jürgen Ligi, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Aitäh! Seda vastust me oleme umbes tuhat korda kuulnud, aga nüüd on uus asjaolu. Needsamad küsijad, kes seda iga kord küsivad, väsivad selleks hetkeks ära, kui nende eelnõud päevakorda tulevad. Kas ei võiks olla [nii], et nende eelnõusid ei panda [päevakorda], et neid mitte kurnata,

oluline see, et need eelnõud, mida me ei jõua menetleda, kanduvad üle järgmisesse nädalasse, ja selle nädala päevakorras on eelnõud, mis on üle kandunud eelmisest nädalast. Me alustame eelnõuga 300, mis on täpselt samamoodi üle kandunud eelmisest nädalast, sest see arutelu jäi meil eelmisel nädalal pooleli.Anti

Aitäh, lugupeetud kolleeg! Ma olen need põhimõtted, millest lähtuvalt me oleme selle päevakorra koostanud, teile juba väga põhjalikult teatavaks teinud. Riigikogu juhatus on jätkuvalt seda meelt, et Riigikogu peab täitma kõiki talle põhiseadusega pandud ülesandeid, ja sellest lähtuvalt me oleme päevakorra koostanud. koostanud. Sealhulgas, muuseas, on selle nädala päevakorras neljapäeval meil ees olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu. Selle ettepaneku on teinud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Aga asume Aga asume nüüd päevakorra täpsustamise ja kinnitamise juurde.

kolleegid, asume päevakorra täpsustamise ja kinnitamise juurde. Vastavalt arupärijate ja ministri vahelisele kokkuleppele lükkub edasi arupärimisele nr 36 vastamine, mis oli kavandatud tänase istungi kolmandaks päevakorrapunktiks. Seega jääb see päevakorrapunkt selle nädala päevakorrast välja. Koos selle muudatusega panen hääletusele Riigikogu täiskogu II istungjärgu 6. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

kinnitamise poolt on 64 ja vastu 14 Riigikogu liiget. Päevakord on kinnitatud.Järgnevalt, head kolleegid, on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi.

Austatud esimees! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna kaks seaduseelnõu ja esitab ühe Riigikogu otsuse eelnõu. Esimeseks, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (kollektiivse esindushagi menetluse loomine) eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust justiitsminister. Kaitseliidu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust kaitseminister. Ja Riigikogu otsuse "Riigigarantii andmine Euroopa Investeerimispangale Ukraina ülesehitamise toetamiseks" eelnõu. Riigikogus esindab eelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust rahandusminister. Kõik kolm eelnõu on edastatud elektrooniliselt. Aitäh! Aitäh! Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kolm eelnõu. Juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele. Head Riigikogu liikmed! Me jätkame eelmise istunginädala neljapäevasel istungil pooleli jäänud Vabariigi Valitsuse algatatud keskkonnatasude seaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu 300 esimest lugemist. Eelnõu arutelu jäi pooleli sealmaal, kus minister vastas Riigikogu liikmete küsimustele. Palun küsimustele vastamiseks tagasi Riigikogu kõnetooli kliimaminister Kristen Michali. Palun! Palun! Asume küsimuste juurde ja kõigepealt Andre Hanimägi, palun! Andre Hanimägi Andre Hanimägi küsimus jääb küsimata, sest Andre Hanimägi on oma kohalt lahkunud. Järgnevalt Aleksandr Tšaplõgin, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Jälle midagi tõuseb.

Aitäh! See printsiip, et saastamise ja Eestimaa ressursside kasutamise eest tuleb tasu maksta, on kehtinud kogu Eesti Vabariigi vältel. Tasud peavad olema kaasaegsed. Paljud nendest tasudest on aja jooksul seisma jäänud, tõstmata jäetud. Neid püütakse tõsta just sellest printsiibist lähtuvalt, et mis on ohtlikum saaste, mis mõjutab rohkem, [selle tasu] tõuseb rohkem. Ja kui ma vaatan, siis selle eelnõu sisuks olevate keskkonnatasude suurus on muutumatuna püsinud aastast 2015, mõnel juhul 2009. ja isegi 2006. aastast. Nii et nii või teisiti tuleb neid tasusid kaasajastada. Ma loodan, et see on arusaadav. Aitäh!

kasutasin ma ära kaheks asjaks: tööks ja puhkamiseks. Tööd tegin ma teel Riiga. Riias tegelesime Rail Balticuga. Juurdlesime selle üle, kuidas saaks vajalik ühendus Euroopa südamesse kiiremini valmis,

See kindlasti on väga hea uudis. Arutasime ka Eesti-poolset huvi, mis puudutab Tartu-Riia rongiühendust ning Leedu initsiatiivi, ühendust Vilniusest Riiga ja sealt juba Tartusse ja Tallinnasse, et teist trassi pidi rongiühendust pidada.

Tuleb meil taas üks täiendav kaudne maks metsateatise eest. Meil on Eesti riigi ajaloost ette näidata need juhused, kus omanik taotleb metsateatist, aga riik ütleb, et me vahepeal keelasime ära majandustegevuse sinu metsas, sellepärast et see on Natura alal, ja Euroopa Komisjon on algatanud rikkumismenetluse. Tasu on makstud, vaeva on nähtud ja menetletud ka, aga seda tegevust ellu viia ei saa. Sama võib juhtuda tegelikult looduskaitse[alade]

kalapüügiõiguse tasu piirmäärasid. Uue tasuliigina tuleb raadamisõiguse tasu ja tehakse sellega seotud muudatused metsaseaduses.

nii, on metsandusega seoses meil tõepoolest päris hulga plaanis. See puudutab kogu metsavaldkonna digiteerimist. Sedagi näiteks oleme RMK omaniku ootustes kirjeldanud. RMK arengukava praegu, millega te juba olete tutvunud või tutvute, on avalikkusele arutamiseks. See puudutab tegevuste digiteerimist, seadmete jälgitavust ning kõikide tegevuste jälgitavust, mis metsas on. Pikemas plaanis me tahaks jõuda sinnani või vähemalt oleme arutanud [seda], et oleks sarnane kontseptsioon nagu lõunanaabritel, ehk kui metsateatis on võetud, siis pärast antakse ka kenasti teada, mis seal metsas toimub. Nii et erinevad digitaalsed arengu[suunad] on metsanduspoliitika osa. Täpseid numbreid iga projekti kohta võin teile hiljem kirjalikult saata. Jah, ma arvan, et see on mõistlik.Andres Metsojale lisan lihtsalt niipalju, et ta vist ajas eelnõud sassi. 298 oli see eelnõu, ma vaatasin numbri järgi, kus oli metsateatis. Nii et olgu see siis ka öeldud. Aitäh!

Kliimaministeerium on muidugi eriti usin olnud ja on leidnud kõigis oma valdkondades kohti, kus vastavaid tasusid tõsta. Ma lugesin ka ettevõtjate arvamusi selle kohta. Esiteks, väga vähe aega jäeti neile üldse arvamuse avaldamiseks.

peaks paika pandama – see on ideaal, mille poole tuleks pürgida, [kus on] erinevad koormised, erinevad tasud, see, milliseid ettevõtjaid rohkem koormatakse, millised tehnoloogiad on puhtamad ja paremad. Miks ei võiks põhjalikku analüüsi teha ja siis tulla kliimaseadusega uuesti nende teemade juurde tagasi? Aitäh! Ma arvan, sellega, et tempo on kiire, saan ma nõustuda. Ma olen seda ka varasemates vastustes öelnud. Loomulikult oleks parem, kui see üleminek või tasude tõus oleks igal aastal mõistlik olnud. Aga täna me oleme olukorras, kus mitmed aastad on sammud astumata jäänud ja nüüd me peame tagantjärgi paljusid asju korrigeerima.

eesmärk peab olema leida selle väiksema keskkonnajalajälje juures konkurentsieelis. See tähendab seda, et kui me Eestimaa ressursse anname kellelegi kasutada, siis selle eest küsitakse ka tasu. Ma ei hakka ajas tagasi minema, aga ma olen kirjeldanud, kuidas näiteks põlevkivisektor on

siiski vana: saastamise eest tuleb maksta, ressursside kasutamise eest tuleb maksta ja see kindlasti ei ole väike summa. On arusaadav, et see alati ei meeldi, aga me püüame seda teha sellisel viisil, et me jõuame puhtama Eesti poole ning ka tööstused ja ettevõtmised leiavad tee sinna. Aivar

väga õige suund olemuselt, mis sest, et valedel alustel. Soodne energia on kindlasti väga oluline kõigile eraisikutele, eramajapidamistele. Ja ka tööstustele, mistahes ettevõtmistele, teenuste osutamisel on see väga oluline sisend.

toode koosneb, milline on selle keskkonna[jala]jälg. Ettekujutus, et kuidagi mahuks fossiil[energia turule] positiivsena – seda kindlasti mitte. Fossiilenergia, nagu ütlevad teile isegi Eesti energeetikud, pääseb turule ikkagi sellel hetkel,

madalam keskmisest, et oleks puhtam ja soodsam energia nii eraisikutele kui ka tööstustele ja, ütleme nii, seeläbi pääseks võimalikult vähe fossiil[energiat]

Minu küsimus seisneb selles, miks riik ise ei soovi panustada sellesse, et need uuemad tehnoloogiad näiteks CO2püüdmiseks oleksid kättesaadavad ja

Aitäh! No ma ütleks siiski nii, et Eesti riik korjab maksuraha kokku muu hulgas näiteks teadus- ja arendustegevuse, ülikoolide toetuseks. Me kasutame ka välisvahendeid selleks. Kindlasti teadus- ja arendustegevuses, ka energeetikaga liituvas arendustegevuses käsitletakse süsinikuheite püüdmist. Täna kogu maailmas käib töö sellega. Ma võin jälle viidata sellele, et olen kohtunud maailma suurima energiakompanii esindajatega, kes ütlevad, et tänaseks siiski ei ole leitud sellist mehhanismi, mis oleks tasuv. Teame, et neid katsetatakse eri riikides, ka Põhjamaades. Täna nad ikkagi ei ole jõudnud selle tasuvuseni, et oleks võimalik neid koos toodetega turule tuua.Ettekujutus, et Eesti riik süsiniku püüdmiseks teaduse või arenduse toetamisega ainult tegeleks ja suudaks selle probleemi lahendada, võib-olla [saab tõeks], aga ma siiski endale nii suurelist ettekujutust ei looks. Teisest küljest, meie eesmärk ei pea olema [see, et]

kui see on mujal Eestis. Ja nii edasi. Nii et eks jõudumööda seda raha eelarvest ja välisvahenditest läheb. Sellist sidumist üldiselt keskkonnatasude puhul ei ole, et see oleks seotud kas siis meie eelarvega – et see läheks Kliimaministeeriumi eelarvesse – või piirkondliku eelarvega.

Aga juttu pole siiamaani olnud ei koksist ega poolkoksist, mis ka ladustatakse. Ütleme, teatud õigustatud ootus on, et kui see keskkond, kus seda ladustatakse ja ja selle eest tasusid võetakse, on konkreetse omavalitsuse territooriumil, siis … Omavalitsus ju ka praegu saab sealt mingi osa. Aga pidevalt on olnud see kriitika, et miks siis omavalitsuste osa kuidagi tõsta ei

Jah, no nii palju ma oskan lisada, et need mainitud nii-öelda valdkonnad ja rubriigid juba on, pluss siis raadamistasu, mis läheb sihtotstarbeliselt. Mis KOV-e puudutab, siis ma saan aru, et 2024. aastal KOV-ide osa räägitakse läbi. Aga see sõltub eelarveprotsessist ja seal on osalisi palju. Nii et selle tulemust ma hetkel ennustama ei hakka. Jah,

argument. Seetõttu on puhtam ja soodsam energia igal juhul Eesti majanduse järgmisele tasemele viimise ning suurema lisandväärtuse ja konkurentsivõime tõstmise möödapääsmatu osa. Ühenduste rajamine loomulikult! Juba ainuüksi desünkroniseerimise pärast on meil Lätiga vaja ühendusi ning tulevikus ka Soomega ühenduste laiendamist. Kõike seda on muidugi vaja. Aga energeetikas, nagu teame ja nagu hea küsija kindlasti teab, on erinevad jalad sellel toolil. Ühel see ei püsi, nagu ma olen öelnud.

kajastatakse just neid järeldusi, mis on tehtud analüüsi põhjal? Aitäh! Ma arvan, et te saate õigesti aru. Osa on selles eelnõus, osa on teistes eelnõudes. Neid eelnõusid, nagu te juba märkasite, oli siin umbes viis tükki, see on [vist] neljas neist. Nii et jah, see printsiip, nagu kirjeldatud, on ikkagi saastamise maksustamine. Ohtlikumad ained ja raskem saastamine maksab rohkem, suurem ressursikasutus maksab rohkem, väiksema ohuga väiksem saaste maksab vähem. See tõusunurk on siin ära kirjeldatud tõepoolest. Ma Ma arvan, et [selles eelnõus] on osa nendest järeldustest, osa tuleb ka teistes eelnõudes. Viimane eelnõu, mis tuleb ilmselt teisipäeval või kolmapäeval, tegelikult käsitleb bürokraatia vähendamist ja riigi tegevuste koomaletõmbamist, et kuluks vähem ja me saaksime kokku hoida. Kui seda eelnõu näiteks vaadata, siis põlevkivijäätmetetasu määr tõuseb iga-aastaselt 12%,

laiemalt, lihtsalt menetlused on erinevad.Aga minu info teile: homme me keskkonnakomisjonis küll ei aruta metsateatise ja metsaseadusega seonduvat. Meil on maapõueseadus. Teil on valeinfo. Kui te sellele osundasite, siis parandan selle ära.Aga ma pigem küsiksin nii. Tõepoolest, inimtegevus tekitab häiringut. Kõige suurem probleem, millest on pikalt räägitud, on see, et meil ei ole ühisveevärki ja kanalisatsiooni enam võimalik korda teha – omavalitsustel pole raha ning riigil ja Euroopal pole toetusi. Kuidas me sellest saastamiseloost üle saame, kui me ei investeeri sinna valdkonda? Lokaalsed kogumismahutid on amortiseerunud. Aitäh!

kui neil oleks võimalik saada kapitalile adekvaatset tasuvust. Nii et see on kindlasti üks nüanss. Ülejäänud nüansid on erinevates reeglites ja otsustes. Kindlasti me saame kasutada ka välisvahendeid selleks, et

Aga kui me nüüd tõstame põlevkivi hinda, siis kas me ei sae jälle oksa, millel me ise istume? Me tekitame samasuguse situatsiooni, kus võib-olla järgmisel või ülejärgmisel talvel meil on energia lihtsalt nii kallis, et lõpuks peame pillid kotti panema ja võib-olla mujale kolima. Aitäh! Ma arvan, et ei pea pille kotti panema ja mujale kolima. Saime hakkama Venemaa korraldatud energiamanipulatsiooni tingimustes. See energiaturu manipulatsioon ju käis samal ajal, kui Venemaa eskaleeris oma agressiooni Ukrainas. See mõjus tegelikult Euroopa riikidele ja Eestile päris

valmis. Erinevad varud on soetatud, on loodud kriisiplaane, kõik need riskid on läbi töötatud. Ma julgeksin öelda, et me oleme paremini valmis. Loomulikult ei saa välistada Venemaa mis tahes pahatahtlikku käitumist mis tahes turu, objekti, taristu või millegi muu vastu. Mina neilt midagi mõistlikku ei ootaks. Kui neil on võimalik Euroopale või meile kahju teha, küll nad püüavad seda. Meie ülesanne on saada hakkama ja meil on selleks liitlasi

mõjutab. Ja kui te räägite siin elektrituru manipulatsioonidest, siis praegusel juhul põlevkivielektrit kallimaks tehes me ju mingis mõttes hoopis kahandame enda vastupanuvõimet

Minu meelest on veider suhtumine, et kindlasti peab olema negatiivne mõju. Ida-Virumaal on uuringute järgi inimeste, sealhulgas laste, eluiga lühem selle pärast, et seal saastatakse, seal on nii palju saasteainet. See on negatiivne mõju.

Nii et tervikuna, kui öeldakse, et saastamine on kallim ning majandus ja energeetika peavad liikuma puhtamas suunas, siis selle kogumõju on tõenäoliselt meie elukvaliteedile positiivne, isegi kui hind on ajuti kallim mingisuguse tossavama

Juhitavat energiat on vaja ja muud varianti meil hetkel paraku pole, kui põlevkivi põletada, sest muud variandid võtavad aega, et neid välja töötada.

Punkt kaks: kui põlevkiviroyalty-süsteem võtab ülemisest otsast rohkem ära, see tähendab seda, et maailmaturul on raske kütteõli hind kõrgem, ettevõtted maksavad kasumist rohkem maksumaksjale ära,

selle päevakorrapunkti juures kokku kuni kaks küsimust. Aitäh, härra minister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt ma palun siia Riigikogu kõnetooli

Aitäh, austatud istungi juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Vabariigi Valitsuse algatatud keskkonnatasude seaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu esimeseks lugemiseks esimeseks lugemiseks ettevalmistav komisjoni arutelu toimus 10. oktoobril. Lisaks ministrile olid eelnõu kohta selgitusi jagamas elurikkuse ja keskkonnakaitse valdkonna asekantsler Antti Tooming, keskkonnakorralduse ja kiirguse osakonna juhataja Birgit Parmas, [sama osakonna] nõunik Aivi Aolaid-Aas ja metsaosakonna nõunik Maret Parv. Teen kokkuvõtte küsimustest ja teemadest, mis keskkonnakomisjonis käsitlemist leidsid. Nii mõnelegi komisjoni liikmele sarnaselt oli jäänud keskkonnaorganisatsioonidele silma, et eelnõus pakutav saastetasumäärade kasv pole võrreldav eelnõu põhjendusena seletuskirjas välja toodud tarbijahinnaindeksi kasvuga määrade tõusud on oluliselt tagasihoidlikumad. Muu hulgas oli juttu põlevkivituha ja poolkoksi ladestusmääradest ning vajadusest tõsta nende jäätmete taaskasutust. Ministeeriumi esindajate sõnul pole näiteks põlevkivi ja poolkoksi ladestustasusid soovitud olulisel olulisel määral tõsta, kuna see avaldaks ministeeriumi hinnangul ettevõttele mahu tõttu liialt suurt mõju. Samuti ei näinud ministeeriumi esindajad, et tasude suurendamine aitaks hetkel kasvatada jäätmete taaskasutust. Oli ka juttu tuhajäätmete taaskasutuse võimalusest, näiteks prügila rajamisel vahekihtidena. Ministri sõnul on tegemisel tavajäätmeid puudutav jäätmereform ning lähiajal peaks ministeerium esialgsete kavadega välja tulema. Kõne all oli ka pärandniitude taastamise teema ja nimelt selle tegevuse väljajätmine raadamistasuga maksustatavate raadamiste Kõlas nii [küsimus], kas antud maksuerisus oleks otstarbekas, kuna ka looduskaitsel on oma hind, kui ka [küsimus], kas pärandniitude taastamine oleks iseenesest otstarbekas tegevus. Ministeeriumi esindaja kinnitusel leidis looduskaitse osakond, et pärandniitude taastamine on looduslikus vaates oluline tegevus, mida soovitakse erisusega soodustada, ning seetõttu ongi eelnõus realiseerunud ettepanek see raadamistasust vabastada. Kerkis üles küsimus ka saastetasude vahendite kasutamise kohta. Ministri sõnul on antud eelnõu kontekstis kõige selgemalt korjatava tasu kasutus seotud raadamise puhul, mille vahendid suunatakse taasmetsastamise tegevustesse, nagu minister just eelnevalt siit puldist ka seletas. Üldiselt tõdes minister, et tegu on kontseptuaalse küsimusega, mis kerkib alati riigieelarve koostamisel, ja eelarves on vähe punkte, mille rahastamine on omavahel seotud. Siiski sai komisjonis üle rõhutatud põhiseaduse § 53, mis sätestab, et igaüks on kohustatud säästma elu‑ ja looduskeskkonda ning hüvitama kahju, mis ta on keskkonnale tekitanud. Selle paragrahvi valguses tulekski üldjoontes käsitleda vastava eelnõuga korjatavate saastetasude otstarvet. Juttu oli ka jadaõnge kasutamisest väikejärvedel, mis kahjustab noori angerjaid, ja ka metsateatiste maksumusest, kuid need teemad käesolevat eelnõu ei puuduta. Nii ministeeriumi kui ka komisjoni liikmed nentisid, et eelnõu on valminud mõnevõrra kiireloomuliselt ja seetõttu on mõningad teemad jäänud pealiskaudselt käsitletuks. Huvigrupid on toonud murena välja liialt lühikese kooskõlastusaja. Saan omalt poolt kinnitada, et keskkonnakomisjon püüab seda lünka täita ja annab kõigile huvigruppidele taas võimaluse eelnõu kohta arvamuse avaldamiseks nädala jooksul, misjärel kutsume kõik arvamuse avaldajad komisjoni istungile. Kaasamiskirjad on juba välja saadetud. Muude menetlusotsuste hulgas tegi komisjon ettepaneku käesoleva eelnõu esimene lugemine lõpetada ning jääda vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele kümnepäevase muudatusettepanekute tähtaja juurde. Aitäh! Aitäh, lugupeetud ettekandja! Küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised ja palun kõigepealt siia Riigikogu kõnetooli Keskerakonna fraktsiooni nimel Jaak Aabi.

erinevad riigilõivud, erinevad tasud. Mulle tundub, et Kliimaministeerium on olnud eriti usin. Ma tean, et rahandusminister kutsus üles leidma niinimetatud täiendavaid omatulusid kõigil ministeeriumidel. Eks siis on pingutatud ka Kliimaministeeriumis.

Ei ole võimalik leida seost kõigi keskkonnaeesmärkidega. Selge on see, et tasude tõstmine teatud valdkondades vähendab kas siis kas siis põlevkivi kasutust või mingite teiste ressursside kasutust, aga kuidas see mõjub vastava sektori ettevõtjatele ja kuidas see mõjub lõpuks tarbijani jõudvale lõpphinnale, olgu see elekter või midagi muud, seda analüüsi siin tegelikult ei ole. Ettevõtjad tõid tagasisides välja, et eelnõul puudub mõjuanalüüs ning vastav uuring, mis põhjendaks [eelnõus] olevate ühendite või ühendigruppide keskkonnatasusid just nende konkreetsete summade võrra suurendamist. On tehtud Exceli tabel ja pandud kasvavas joones sinna kirja.

nelja aasta jooksul. Sellist tempot ei ole ükski ettevõtja siiamaani ette näinud. Räägitakse seda, et tasude muutmist tuleks menetleda hea õigusloome tavadele vastavalt koos reaalse, mitte formaalse osapoolte kaasamisega.

et seeläbi vähendada saasteainete paiskamist, heit- ja saasteainete juhtimist keskkonda ning ladestatavate jäätmete hulka, soodustades taaskasutust.

Aga riigi huvi ettevõtja vaates on olnud suhteliselt leige ja ega seda ka praegu tunda ei ole. Selle asemel, et nendele ainetele määrata tasusid juurde, võiks ju mõelda selle peale, kuidas saaks neid aineid või materjale taaskasutada. Aga selle vastu nagu erilist huvi pole olnud.

Ja igati loogiline oleks olnud, et kui neid tasusid suurendatakse, siis üritatakse omavalitsustele ka suurem osa anda. No me kuulsime, et minister lubas, et

Ja kokkuvõtteks, Keskerakonna fraktsiooni poolt teen ettepaneku antud eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata nendel põhjustel, mida ma siin kirjeldasin. Aitäh!

Aitäh, austatud spiiker! Tõepoolest on meil ettepanek Isamaa fraktsiooni poolt Vabariigi Valitsuse algatatud keskkonnatasude seaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu 300 esimesel lugemisel tagasi lükata. Eks need põhjused osalt on samad, mida härra Jaak Aab siin juba mainis. Ei hakka neid üle kordama. Aga selge on ju ühiskonna toimimises see, et kui me lähtume printsiibist, et saastaja maksab, siis me peaks tegelikult andma ka selle õnge, kuidas halduskoormust mõistlikult vähendada,

justkui ettevõtjate naha hoidmine, vaid see väga selgelt eskaleerub tarbija, kõikide maksumaksjate, nende inimeste ja ettevõtete jaoks, kes selles ahelas toimetavad, ja see omab otsest mõju rahakotile.See

Enne tervikpildi ja lahenduste pakkumist tegeleme me juba rohepöördega selles võtmes, et inimesed heituvad ja hakkavad seda kartma. Seda on ju toodud tegelikult kogu selle rohetemaatika ühe suure probleemina välja: see toob kaasa lõputu hinnatõusu ja see ei ole meile jõukohane. Ma arvan, et sellel on väga sügav mõte, sest kui ühiskonnas on tekkinud heitumus mingist teemast, siis sellest üle saada ka siin parlamendisaalis on määratult keeruline.

ladestame prügilas ehitusmaterjalina justkui vahekihtide ehitamiseks, sellepärast et me oleme Euroopast saanud selle erisuse. Noh, küsimus on, et äkki ikkagi see, kes saab toasooja, maksab kinni ka loodusele tekitatud kahju, sest eesmärk peaks ju olema jäätmeid võtta ringlusesse, mitte ära põletada. Me oleme pikalt rääkinud sellest, et

kasutusse, on see siis tuuleparkide või päikeseparkide kontekstis, aga täiteks see läheb. Aga see, mis on varem välja kaevatud, seisab ikkagi jätkuvalt mäes ja tuleb alles kasutusele võtta. Nii et kindlasti kõik ettevõtjad ka mõtlevad selles suunas, et seda tekkivat kahju oleks minimaalselt. Aga me ei saa unustada ära oma minevikku, kust me tuleme, ja see taak on meil seljas üsna suur. Ja see tuleb tõepoolest tänagi kinni maksta nendel põlvkondadel, kes tööl käivad ja maksumaksjatena raha teenivad. Teisest küljest tekitab küsimuse ka kogu saastetasude temaatika. Kui me ühelt poolt ütleme näiteks oma energiatootmissektorile – mis valdavalt on täna põlevkivienergia –, et vabandust, me uusi kaevelubasid välja ei anna, sellepärast et neid on justkui piisavalt, ja teisest küljest sanktsioneerime täiendavalt saastetasudega ning räägime siin veenvalt, et teeme teadusasutuste, riigi ja ettevõtjate vahel koostööd, et saada sihuke heurekamoment sellest sektorist kätte, et teadus ja innovatsioon areneks, et põlevkivitööstust oleks võimalik Eestis ka teisiti arendada, siis minu meelest me ajame seda kaevu, millest me täna joome,

keskkonnaprobleemide lahendamine peab olema koostöömoment, mitte sund. Sundi tuleb rakendada siis, kui on olemas vahendid, aga vahendid selleks tuleks kõigepealt pakkuda. Aitäh! Järgnevalt palun Eesti 200 fraktsiooni nimel siia Riigikogu kõnetooli Tarmo Tamme.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 tõstetakse põlevkivi kaevandamisõiguse tasu ülemmäära ja kalapüügiõiguse tasusid. On kõlanud seisukohad, et tasud tõusevad liiga vähe. Samas ei tohiks suurenevad tasud halvendada meie ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet.Aga Aga mitte sellele ei tahtnud ma täna keskenduda. Nagu teate, on metsamaa raadamine olnud seni väljaspool maksustamist. Olen ikka olnud seda meelt, et raadamise eest peab maksma. Keskkonna koormamine inimese poolt on paratamatu ning samamoodi on riigi kohustus tasude kaudu seda maksustada. Loodusrikkus on ühine ning riik peab selle kasutamist reguleerima ja tasude kaudu ka koormama. Omaniku kohus on looduse elurikkuse kaitse, kuid samas on omaniku kohus olla ka heaperemehelik ning mitte lasta raisku seda rikkust, mis tal on. Looduse kaitse peab liikuma aina enam omaniku- ja eesmärgipõhiseks. Ka siin Riigikogu saalis on räägitud palju rohe-eesmärkidest ja LULUCF-i eesmärkidest. Inimtekkelise kliimamuutuse peamine süüdlane on siiski fossiilsete kütuste jätkuv põletamine, mistõttu on ühest küljest meie eesmärk vähendada CO2heidet, teisalt on meie võimuses ka süsinikku siduda ja hapnikku loodusesse tagasi anda. Kuidas seda teha? Lahendus on olemas. Eesti suurim taastuv loodusvara on puit, mis kasvab metsas. Puit on peamine kergesti kasutusele võetav bioloogilist päritolu taastuv tooraine. Vaatame metsamajandust aastani 2100. Kui oleme leppinud kokku, et puit, mis on küps, et minna uuele elule ja pikaajalistesse toodetesse, asendab fossiilseid toormeid ja väärib majandamist, siis peaksime seda ka tegema. Keskkonnaagentuuri ja Eesti Maaülikooli koostöös teostatud LULUCF-i [sektori] sidumisvõimekuse analüüsis küpsusraie stsenaariumi puhul perioodil 2021–2030 on raiete aastane mõistlik maht 19,3 miljonit kuupmeetrit puitu aastas. Selline raiemahu kasv muidugi ehmatab paljusid. Metsa juurdekasv Eestis on umbes 16 miljonit tihumeetrit. Lisaks on Eesti metsades palju üleküpsenud puitu, kuna oleme vähemalt paarkümmend aastat raiunud tublisti alla aastase juurdekasvu. Kui me vaatame pikka plaani aastani 2100, siis on metsade noorendamisele kaasa aitav raiemaht 19,3 miljonit tihumeetrit järgmisel kümnel aastal kasulik süsiniku sidumise mõttes. Ühtlasi muutub meie majandusmetsade puidutagavara kvaliteetsemaks ja kliimamuutustele vastupidavamaks. Kuivast puidust pea pool on süsinik ja see ladestub puitu ainult siis, kui puu kasvab. Puu saab kasvada ainult siis, kui on ruumi, ja ruumi on ainult siis, kui vana, juba küps mets maha võtta ja erinevatesse toodetesse suunata. Kui me täna võtame küpsed metsad majandusse, siis saame istutada uued puud, mis hakkavad jälle süsinikku siduma. Vana mets on heal juhul vaid süsiniku ladu, mis ei seo uut süsinikku. Metsa pidevalt majandades saame edaspidi [muuta] metsad tervemaks ja puidu kvaliteedi paremaks. Kõik tänased ilusad ja väärtuslikud metsad on sündinud aastakümnete pikkuse töö Uute metsade istutamisel saame arvestada ka saabuvate kliimamuutustega. Kõdunevad ja kuivavad metsad on ohtlikud nii metsatulekahjude kui ka tormides murduvate puude mõttes. Looduslik mitmekesisus on kõige suurem ikka lagendiku või raielangi ning paksu metsa piiril. Seal on nii varju vaenlaste eest kui ka päikest ja rohkelt toitu. Õigustatult võib küsida, kas suures mahus metsa majandamine on loodusele halb ja ohtlik. Eestis on kaitse all üle 30% metsamaast, Soomes alla 10% ja sedagi suuresti Põhja-Soomes, kus suurt majandamist ei toimu. Kaitstava metsa osakaal on Eestis sisuliselt Euroopa suurim. Kui me sellistes tingimustes ei suuda oma loodust piisavalt kaitsta, siis see ei saa olla kvantiteedi küsimus. Miks rääkida sellest? Miks on see oluline? Sellepärast et täna teenib umbes 60 000 inimest otseselt ja kaudselt oma igapäevase tulu väljaspool linnu just metsast. Hetkel liigume kahjuks vastupidises suunas. Näiteks AS Toftan saetööstus oli hiljuti sunnitud koondama 25 hea palgaga töötajat just toorme puudumise tõttu. Võrus jääb tööst ilma 25 hästi koolitatud inimest. Puit kõduneb metsas. See on vaid üks näide. Töötus tekitab masendust ja pettumust oma riigis, kes ei kaitse inimesi. Töötu abiraha ei ole mingi lahendus. Kui see on ühiskonna teadlik otsus, mille tagajärgi me mõistame, siis peaksime vähemalt selgelt sõnastama, miks me seda teeme. Oluline on mõista, et loodusega tuleb mõistlikult koos elada ja toimetada, seda nii maavarade kaevandamisel, metsade majandamisel kui ka kalapüügis. Inimene ja loodus on alati koos eksisteerinud. Ka praegu soojeneva kliima tingimustes üha karmistuvaid keskkonnanõudeid rakendades on võimalik väga edukalt toimetada nii, et loodusel on hea ja inimesed saavad oma elu elatud ning neil on jätkuvalt leib laual. Kutsun üles kõiki eelnõu toetama. Aitäh! Järgnevalt palun Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel siia Riigikogu kõnetooli Evelin Poolametsa. Palun! lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud minister!

et tegemist on eelkõige fiskaaleesmärkide täitmisele suunatud muudatustega. Keskkonnatasude seaduse eelnõu puhul ei ole võimalik leida seost keskkonnaeesmärkidega. Enne seaduseelnõu ja seletuskirja koostamist ei ole koostatud väljatöötamiskavatsust ega järgitud hea õigusloome ja normitehnika eeskirja. Viidatud on eelnõu kiireloomulisusele. Samas on õiguskantsler korduvalt selgitanud, et kiireloomuliseks saab pidada olukorda, kus ei ole nähtud ette vajadust seaduse muutmiseks, näiteks looduskatastroofid või pandeemia. Riigieelarvet ei saa küll pidada looduskatastroofiks ega pandeemiaks. Keskkonnatasusid ei tohiks kehtestada või suurendada üksnes fiskaalpoliitilisest vajadusest lähtudes, sest sellega võetakse ettevõtetelt motivatsioon keskkonnainvesteeringute tegemiseks ja enda majandustegevuse keskkonnamõju vähendamiseks. Tasumäärad peavad olema seotud tekkiva keskkonnamõju tõendatud suurusega ning tasudest kokku kogutavad summad peavad olema suunatud keskkonnakahjude leevendamisse. Saasteainete vähendamist saavutatakse eelkõige uute tehnoloogiate rakendamise abil, mis võib nõuda mõnede spetsiifiliste saasteainete puhul täiesti uue tehase ehitamist. Keskkonnatasu kui fiskaalmeede sisuliselt ei motiveeri, vaid vastupidi, vähendab investeerimisvõimekust. Paljud kliimaeesmärkide saavutamist toetavad uued tehnoloogiad on veel arendamisjärgus ega ole tööstuses veel praktiliselt Seletuskirjas toodud eesmärgid on vastuolulised ja deklaratiivsed, näiteks et kõrgemad saastetasumäärad aitavad kaasa rohepöörde läbiviimisele. Eesti ühiskonnas on läbi arutamata, mis on rohepööre, mis ajaks see saavutada ning mida selleks ja kelle ja kelle poolt teha. Euroopa Liidus on mõistetud rohepööret kui uut majanduse kasvustrateegiat. Me tahame arvata, et ka Eestis võetaks analoogne lähenemine, kui üleminek uuele majandusele toimub konkurentsivõimet ja majanduskasvu arvestavalt. Keskkonnatasude seaduse eelnõus aga puuduvad igasugused mõjuhinnangud tasude tõstmise mõjust Eesti majandusele ning eelkõige tööstusele. See on eriti oluline praegu, kui Statistikaameti septembri alguse info kohaselt tööstustoodangu maht on languses ja eksport vähenemas. Sellel aastal on töötukassa saanud üle 60 koondamisteate ning kadunud on 2000 töökohta. Lõviosa koondatud töökohtadest on on töötlevast tööstusest. Ei saa asuda seisukohale, et keskkonnakaitsest lähtuv eesmärk oleks juba iseenesest sedavõrd kaalukas, et teised põhiseaduslikud õigused peaks selle ees alati taganema. Keskkonnatasude tõstmisel tuleb ühele kaalukausile panna riigi fiskaalhuvid ja keskkonnakaitse eesmärk ning teisele ettevõtete põhiseaduslikud õigused. Kolm minutit lisaaega, palun! Kahetsusväärselt ei ole eelnõu seletuskirjas sellist kaalumist tehtud. Seetõttu ei selgu eelnõu seletuskirjast, milliseid alternatiive kaaluti ja miks valiti just sellised tasumäärad. Kavandatavatel regulatsioonidel on väga selge ja oluline mõju uutele ettevõtetele ja investeeringutele. Näiteks turbasektoris ületab raadamistasu minimaalne määr praeguse hinnataseme juures oluliselt nii tootmisala ettevalmistamiseks kui ka korrastamiseks tehtavaid kulutusi.Eelnõu kehtestab keskkonnatasude ettenähtavuse vaid 3,5 aastaks. Nii lühike periood ei ole piisav jätkusuutlike investeeringute tegemiseks, vähendamaks ettevõtete majandustegevuse keskkonnamõju, mis ministeeriumi poolt on väidetavalt peamine tasude tõstmise eesmärk. Kuna jätkusuutlikke investeeringuid selle eelnõu [taustal] kavandada pole võimalik, siis tõenäoliselt eelistavad ettevõtted täiendavatest keskkonnainvesteeringutest loobuda ja valmistuda enda käitise enneaegseks sulgemiseks. Seega on ministeeriumi ettepanek kontraproduktiivne selle eesmärgi suhtes, sest see tõenäoliselt ei too kaasa jätkusuutlikku keskkonnaheidete vähendamist ega ka pikaajalist tulu riigieelarvele. Pigem pärsib see reaalselt Eesti võimalikku

riigieelarve tulude kasvamise eesmärki ning teeb seda ettevõtete konkurentsilanguse hinnaga. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond teeb ettepaneku keskkonnatasude seaduse ja metsaseaduse muutmise

Aitäh! Head kolleegid! Rohkem kõnesoove ei ole. Kas härra minister soovib sõna? Ei soovi. Ma sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 300 esimene lugemine lõpetada, aga meile on laekunud ettepanek nii Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonilt, Isamaa fraktsioonilt kui ka Eesti Keskerakonna fraktsioonilt keskkonnatasude seaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume hääletuse ettevalmistamise juurde.Head

Me asume hääletamise juurde. Panen hääletusele Isamaa fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepaneku Vabariigi Valitsuse algatatud keskkonnatasude seaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu 300 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 31 Riigikogu liiget, vastu on 48 Riigikogu liiget. Ettepanek ei leidnud toetust.Eelnõu toetust. Eelnõu 300 esimene lugemine on lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 6. november kell 17.15. Head kolleegid! Liigume edasi tänase teise päevakorrapunkti juurde, mis on Riigikogu liikmete Ester Karuse, Jaanus Karilaidi ja Jaak Aabi 8. mail käesoleval aastal esitatud arupärimine Nursipalu harjutusväljaku kohta. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Ester Karuse. Palun!

Põhiküsimuseks oli kevadel, miks ja kuidas on juba käimas erinevad protsessid, näiteks maa hindamine, metsaraied või teedeehitus, kuigi valitsuse otsust harjutusväljaku laiendamise kohta ei olnud. Oma arupärimises märkisin, et Võrumaa inimesed on mures seoses Nursipalu harjutusväljaku laiendamise plaaniga, ja täna ma ütlen, et nad on endiselt mures. Jah, aega on mööda läinud ja mõned küsimused on saanud lahenduse, kuid mõned küsimused on hoopistükkis juurde tekkinud. Mõned küsimused on endiselt inimeste hingel ja mõnel küsimusel tuleb lihtsalt minna lasta. Oli nagu oli, teod on tehtud ja mis seal enam küsida takkajärgi. Märgin ära, et kevadise info kohaselt pidi harjutusväljaku planeeritava laienduse tõttu oma kodust loobuma 21 majaomanikku, kuid laiendus ise puudutab tuhandeid Võrumaal elavaid inimesi. Mitte kunagi varem ei ole pidanud nii palju inimesi riikliku arenduse tõttu oma kodust lahkuma. Lähtuvalt eeltoodust esitasin peaministrile järgnevad küsimused. Esiteks, millistel õiguslikel alustel käib hetkel hindamistoimingute tegemine Nursipalu kinnistutel? Teiseks, mis põhjustel on jäetud Eesti Linnade ja Valdade Liit harjutusväljaku laiendamise eelnõu kooskõlastusringist välja? Kolmandaks, kuidas plaanib teie juhitud valitsus edaspidi kaasata kohalikke elanikke ja omavalitsusi seoses harjutusväljaku laiendamisega? Ja neljandaks, kuidas ja mis ajal kavatseb valitsus hinnata mõju kohalikele omavalitsustele ja keskkonnale seoses harjutusväljaku laiendamisega? Nendele küsimustele loodan saada vastused. Aitäh! Aitäh! Palun arupärimisele vastamiseks Riigikogu kõnetooli peaminister Kaja Kallase. Palun! Austatud Riigikogu juhataja! Head arupärijad! Kõigepealt, kuigi see arupärimine on esitatud mais, siis ajastus

Kõigepealt vastan esitatud küsimustele. "Millisel õiguslikul alusel käib hetkel hindamistoimingute tegemine Nursipalu kinnistutel?"

avalikes huvides omandamise seaduse alusel ning kinnistuid ja hooneid hindab sõltumatu kõrgema taseme hindaja, kes kaasab ehitusvaldkonna eksperdi.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus on ka tellinud Nursipalu alal paiknevate metsade inventeerimise, mille tulemusena selguvad andmed edasiseks hindamistegevuseks. Kuidas see siis käib? Tunnustatud metsakorraldaja koostab takseerkirjeldused ja RKIK korraldab KAHOS-es ja kinnisasja erakorralise hindamise korras toodud alustel hindamise. Lähtutud on keskkonnaseadustiku üldosa seadusest, mille järgi võib võõral maatükil eelduslikult viibida, kui omanik ei ole seda piiranud või vastavalt tähistanud. Aga võetakse arvesse ka seda, kui inimene on öelnud, et ei soovi, et RKIK kinnistule läheks. Kui metsaomanik ei soovi pärast seda, kui metsainventeerija on juba metsas käinud, läbirääkimisi pidada, siis arvestatakse sellega ja hindamisakti ei koostata. Teine küsimus: "Mis põhjusel on jäetud Eesti Linnade ja Valdade Liit harjutusväljaku laiendamise eelnõu kooskõlastusringist välja?" Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu esitati Eesti Linnade ja Valdade Liidule kooskõlastamiseks eelnõude infosüsteemi kaudu 29. augustil 2023. aastal. Linnade ja valdade liit ei esitanud eelnõu kohta ühtegi märkust. Kolmas küsimus: "Kuidas plaanib Teie juhitud valitsus edaspidi kaasata kohalikke elanikke ja omavalitsusi seoses harjutusväljaku laiendamisega?" Kohalike elanike ja omavalitsustega jätkatakse kohtumisi, et kaardistada murekohti ja otsida leevendusi, et harjutusväljakuga kaasnev negatiivne mõju oleks minimaalne ja võimaldaks teha elukeskkonda parandavaid tegevusi. Harjutusvälja laiendamiseks andis niinimetatud riigikaitselise erandiga Vabariigi Valitsus 19. oktoobril ehk eelmisel neljapäeval korralduse ja korralduse andmiseks on läbi viidud haldusmenetlus. Eelnõu esitati kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks ka eelnõude infosüsteemi kaudu. See oli enne seda, kui see vastu võeti.

ja mis me veel neljapäeval otsustasime, on hüvitamise kord kohalikele omavalitsustele. Sellest on kohalikele omavalitsustele juba teada antud. Nii, neljas küsimus: "Kuidas ja mis ajal kavatseb valitsus hinnata mõju kohalikele omavalitsustele ja keskkonnale seoses harjutusväljaku laiendamisega?" Mõjude hindamisel keskkonnale laiemalt lähtutakse õigusaktides sätestatud nõuetest. Edasiste mõjude hindamise vajalikkuse ulatus ulatus on välja selgitatud Natura eelhindamise ja keskkonnaülevaate koostamise käigus. Selle keskkonnaülevaate tulemustest lähtuvalt on enne tegevuste elluviimist vajalikud järgnevad uuringud: kõigepealt militaarmüra ja vibratsiooni uuring, eeldatav valmimisaeg on 2023. aasta neljas kvartal; must-toonekure inventuur, 2023. aasta neljas kvartal; kalakotka, merikotka, väike-konnakotka ja must-toonekure inventuur 2024. aasta teise kvartali lõpuks; kanakulli inventuur; potentsiaalsete metsisemängude inventuur; arheoloogilise uuringu esimene etapp ühes looduslike pühapaikade uuringuga Nursipalu harjutusväljaku laienduse ala ulatuses ja uuring harjutusvälja laiendamise mõju kohta kinnisvara hindadele. Ja eelmise neljapäeva otsusega algatati ka Natura asjakohane mõju hindamine. Need mõjuhinnangud tehakse kõik avalikult kättesaadavaks. Pärast mõjuhinnangute selgumist määratakse keskkonnameetmed looduskeskkonnale avalduva mõju leevendamiseks ja kompenseerimiseks, sealhulgas Natura võrgustiku alade kaitseks. Seda tehakse eraldi Vabariigi Valitsuse korraldusega. Võimalikud mõjud kohalikele omavalitsustele on kahesuunalised ja seotud ühelt poolt väljapoole harjutusvälja ulatuva häiringuga, teiselt poolt mõju kompenseerivate meetmetega. Mõju hindamise asjakohane ulatus selgub koostöös kohalike omavalitsustega edasiste tegevuste käigus. Kuna võimalikud meetmed sotsiaal-majanduslike mõjude leevendamiseks asuvad väljaspool harjutusvälja, saab mõjusid hinnata ja meetmeid kavandada paralleelselt muude tegevustega ja vajadusel ka harjutusvälja kasutamise ajal ümber ajal ümber vaadata. Aitäh! Aitäh, proua peaminister! Teile on ka mitmeid küsimusi ning ma esimesena annan sõna heale kolleegile Enn Eesmaale. Palun! aitäh! Austatud peaminister, suur tänu seniste vastuste eest! Rahaga on paljusid probleeme võimalik leevendada. Kõiki [häiringuid] kaotada on raske. Huvi pakkus kahtlemata selle projektiga seotud kohalikele omavalitsustele 10 miljoni eraldamine. Mina sain aru, et Võrumaa sai kokku vist peaaegu kuus, aga seal olid veel teisedki. Kas teile on ka ette kantud, kuidas seda raha kavatsetakse rahasummad kohaliku omavalitsuse jaoks on küllaltki olulised. Jaa, aitäh! Tõepoolest, need summad on küllaltki olulised. Kohalik omavalitsus on muidugi autonoomne seda raha kasutama, kuid see on mõeldud just erinevate häiringute, mis

Aitäh! Kõigepealt ma tänan nende vastuste eest. Nagu ma oma sõnavõtus ka enne ütlesin, on Võrumaa inimesed endiselt mures. See on täiesti loomulik. Kahjuks see ei ole selline mure,

Kokkuleppele on jõutud 20 maaüksuse omandamises, mis on selle harjutus[välja] laiendusalas, ja nende maaüksuste koguväärtus on ligikaudu 3,5 miljonit miljonit eurot. Ülejäänud kinnistute puhul on hindamised tehtud või töös või siis on nende omandamisega seotud tegevused ajutiselt peatatud, kui maaomanikud on pidanud vajalikuks või avaldanud soovi selle protsessiga oodata. See on praegune seis.

saadetiste saatmise kord. Miks te ei räägi otse välja seda, et Nursipalu harjutusväljakule rajatakse tegelikult ka Ameerika sõjaväebaas? Aitäh, Aitäh! Kõigepealt, kaitseminister on Hanno Pevkur. Teiseks, ei, seda harjutusväljakut on vaja meile endale 2. jalaväebrigaadi jaoks, seda on vaja Kaitseliidule ja loomulikult on seda vaja ka liitlastele harjutamiseks. Aga ei, mingit Ameerika sõjaväebaasi sinna küll ei rajata.

koht, kus neid teemasid arutada [nii, et] kõik on laua ümber, siis ma arvan, et seda saab kindlasti teha. Selle jaoks ei ole vaja valitsuse otsust, aga valitsus või Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus saab seal kindlasti olla olla [kaasatud]. Seda suhtlust pidevalt tehakse. Ja kuna neljapäeval me arutasime ja ka küsisime, et kui palju neid etteheide on ju olnud, et ei suhelda. Meile kinnitatakse, et suheldakse. Aga ma usun, et kui kohalikud omavalitsused näitavad üles initsiatiivi teha selline grupp, kus on kõik omavalitsused [kaasatud], seda kuidagi formaliseerida, siis kindlasti riik sellele kuidagi vastu

Loomulikult on ka põhjuseid ja argumente selle kasuks. Ma ei arva, et valitsuskoalitsioon teeb seda pelgalt kohalike elanike kiusamiseks või kuidagimoodi kelleltki kodu äravõtmiseks.

et julgeolekuolukord on erakordselt keeruline. Ma kindlasti soovitan teil lugeda ohuhinnangut, mis on tehtud avalikuks – nii palju, kui seda on võimalik avalikuks teha. Ohuhinnangus on öeldud, et Eesti jaoks on regionaalselt ja globaalselt tegemist halvima julgeolekuolukorraga aastakümnete jooksul. Siin on ka viited sellele, et tegelikult loogiline liikumistrajektoor või

et lihtsalt võimalikult vähe inimesi riivata. Ma saan sellest absoluutselt aru, see ongi väga keeruline nendele inimestele, keda see otseselt puudutab. See on neile äärmiselt traagiline ja seda me püüame leevendada kompensatsioonimeetmetega. Nagu ma ütlesin, paljudega on juba kokkuleppele jõutud, et nad saavad võrdväärse elamise soetada väljaspool seda harjutusala. Alati saab öelda, et suhelda võiks rohkem. Minu arvates me alustasime just sellega, et enne kui me otsuseid tegime, me suhtlesime inimestega. Kuna sellel hetkel ei olnud vastuseid kõikidele küsimustele – ja kõikidele küsimustele endiselt vastuseid ei ole, sest osa uuringuid veel tehakse siis inimestel oli justkui tunne, et me ei vasta [küsimustele]. Aga me ei saanud siis veel vastata. Kas oleks olnud lihtsam, kui me oleksime teinud kabinetivaikuses otsuse ära ja siis öelnud, et nii on, ja oleks olnud võimelised vastama kõikidele kõikidele küsimustele? Siis oleks teistpidi saanud jälle etteheite, et te pole absoluutselt kaasanud ega kuulanud. Kui te vaatate kogu harjutusväljaku rajamise protsessi, siis tegelikult see harjutusala

pühapaik, Jummallätte pühapaik. Selline ettepanek on esitatud, et seda säilitada, ja tõesti sellega arvestatakse ning planeeritakse tegevused niimoodi, et pühapaika pühapaika ei mõjutataks. Ja nii edasi. Tegelikult on selle käigus tulnud välja palju asju. Aga loomulikult suhelda saab alati paremini. Aitäh!

Ta mainis, et varem või hiljem tuleb ilmselt jälle hakata selliseid protsesse läbi viima ühes või teises seoses. Sellega seonduvalt küsingi esiteks seda, kas teile on teada mingisugustki informatsiooni selle kohta, et see praegune laiendus siiski ei jää seal

küsimusega seonduvalt oleks kena, kui te vastaksite ka küsimusele sellest, et … Siin on eriti tähtis see, eks ole, et kui on plaanis tulevane laienemine, siis sellest oleks kena inimestele teada anda. Praegu võib-olla inimesed ehitavad väljaspool praegust laiendust omale uusi kodusid, renoveerivad [neid], investeerivad ja pärast tuleb välja, et tegelikult nad peavad sellest kõigest loobuma.

Kõigepealt, ei ole teada, et tuleks järgmine laienemine. Praegu on ikkagi arvestatud nende piiridega ja nende võimetega, mis meil on ja mida me saame kasutada, ning harjutada selle harjutusväljaku need, kes jäävad sellest harjutusalast välja – ma lugesin ette need kohalikud omavalitsused –, saavad tegelikult kompensatsiooni selle jaoks, et

on harjutusväljakust väljaspool, saavad lisaks toetusi, mida nad peaksid inimestele ka jagama. Ja on veel üks meede:

loomistasu, mida saavad kohalikud omavalitsused kogukonna elukvaliteedi parandamiseks. Lisaks häiringuhüvitis kohalikele omavalitsustele, mis sätestab püsivad maksmise alused, ja veel investeeringutoetus majapidamistele.

ja küsiti arvamust, et kui palju te selle eest siis tahate. See protsess algas veidi valest otsast pihta. Nüüd siis tuleb välja, et võib-olla piire natukene muudeti, jah, vist isegi mahtu tehti vähemaks.

ja vaevaline. Lõpuks tehti niisugune kiirem protsess, kui [objekt] on vajalik riigikaitse-eesmärkidel, julgeolekupoliitilistel eesmärkidel. Kui oleks teinud alguses selle seadusemuudatuse ja algatanud kiiresti planeeringu – seal on kõik etapid korralikult kirjas –, siis võib-olla see oleks mõjunud avalikkusele ja nendele inimestele ka kuidagi paremini või seaduspärasemalt, õiguspärasemalt. Tänan,

eriplaneeringut, siis meil ei ole lihtsalt nii palju aega. See on see [põhjus]. Kui te seda ohuhinnangut, mis on avalik, loete, siis te mõistate, et meil ei ole nii palju aega. Ega planeering iseenesest ei aita valmistuda kaitseks. Seda [saavutab] ikkagi

ükskõik kui korrektselt me seda asja lõpuni teeme. Kui see puudutab inimeste kodusid, siis see on igal juhul raske nendele inimestele, keda see puudutab. Ei [saavuta] mitte kuidagi mitte ühegi meetmega seda, et nad hea meelega nõustuksid. Ongi keeruline olukord, nagu ma olen siin korduvalt vastanud. Lätlased saavad laiendada oma harjutusväljakut, sest neil ei ela seal inimesi. Meil on tegelikult positiivne see, et meil elavad igal pool inimesed, meil ei ole regioonid tühjaks jooksnud. Aga see tähendab ka seda, et harjutusväljaku laiendamine paratamatult

protsessi peale, mis algas vähemalt avalikkusega suhtlemise mõttes möödunud sügisel, siis näiteks mina ei saa küll nõus olla sellega, mis te just ütlesite, et alustati sealt, et kuhu üldse saab teha. Vähemasti

väga lähedal, siis ega mul ka päris täpselt selge ei ole, mis see häiring olema saab ning kui tihti, kui palju ja kui kõva. Kas te tunnistate ka selle protsessi puhul, nagu te maksutõusude puhul ütlesite, et ei saanud rääkida nii, nagu asjad on, sest valimised olid ees ja see oleks valimistulemust negatiivselt mõjutanud? Aitäh, Ma olen sellest harjutusväljakust rääkinud kogu aeg täpselt samamoodi, käies Võrus ja Valgas inimestega kohtumas, täpselt samamoodi olen kogu aeg sellest rääkinud. Teile aga ma soovitan tutvuda harjutusväljaku kasutustingimustega, kust te saate väga paljudele küsimustele vastused. Nimelt,

Pühapäeviti on mürarikka tegevuse tegemine keelatud, välja arvatud juhul, kui kohalik omavalitsus annab selleks loa. 1. maist kuni 31. augustini on keelatud kõrge müraga tegevused. Erandid kohaliku omavalitsusega. Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral, näiteks tuule kiirus teatud suunast, välditakse võimalusel eluhoonete lähedal õppealadel miinipildujate kasutamist. Keelatud on müra, valgusefektide, suitsu tekitavate vahendite kasutamine üldkasutatavatele teedele lähemal kui 100 meetrit, eluhoonetele lähemal kui 800 meetrit. Seda harjutusala kasutuskorda on minu meelest vist 14 lehekülge. Sealt te saate oma küsimustele vastused. palun! Aitäh! Hea kolleeg Varro Vooglaid! Meie arupärimiste menetlemise kord näeb ette, et iga Riigikogu liige saab esitada ühe küsimuse. Aitäh, proua peaminister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Henn Põlluaas siiski viimasel hetkel. Hästi, Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Seoses liitlaste siinolekuga on juttu olnud, et Aegviidu või Jägala – või kuidas seda täpselt kutsutakse – polügoon on ka kitsaks jäänud, eriti kui me rasketehnikast räägime ja nendest harjutustest. Kui Nursipalu laiendus tuleb, kas see tagab kõik meie vajadused ja garanteerib või oleme millaski lähitulevikus või aastate pärast jälle sama küsimuse ees? Aitäh! Jaa, ka keskpolügoon on laskeharjutustega koormatud. See tõesti vastab tõele. Aga praegu mingeid täiendavaid plaane ei ole. Priit Sibul, palun!

hakatakse rohkem neid kohti, kus inimesed elavad. Sinna ju ei ole võimalik kolida, kui esiteks on see müra palju lähemal ja teiseks ka osa sellest territooriumist võetakse ära. Ma ausalt öeldes ei oska teile vastata, millise loogika järgi need numbrid on täpselt kujunenud. Ma tean, et seal kohalike omavalitsustega läbirääkimisi peeti, aga mina isiklikult neid läbirääkimisi ei pidanud, seetõttu ma jään teile vastuse võlgu.

nii-öelda valemi kohta ma jään teile hetkel vastuse võlgu. Aitäh, proua peaminister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Ja nüüd on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Rain Epler, palun!

kui sama loogikat jätkata, siis mulle tundub, et kolleeg Sibul pani oma küsimuse sisse, ületades igasuguseid piire. Kuna seda kollast raamatut on ka teie poolt siin üsna loominguliselt käsitletud, kas on oodata, et edaspidi peaks mingi aeg mingi aeg enne viimase küsimuse lõppemist enda küsimuse sisse panema, või on siiski lootust, et niikaua, kui protsess käib, saab rahulikult küsimusi esitada? Jaa, Aitäh! Head kolleegid! Me ju eeldame, et kõik, kes soovivad oma küsimusi esitada, registreerivad end õigeaegselt. Kui proua peaminister oleks siit kõnetoolist lahkunud, siis oleks tõenäoliselt olnud kohatu teda tagasi kutsuda. Seetõttu selline õigeaegne reageerimine ja registreerimine küsimuseks on kindlasti põhjendatud. Aga kõik küsimused said vastused ja järgnevalt ma avan läbirääkimised. Head kolleegid,

menetlemine on lõppenud. Meie kolmas päevakorrapunkt, arupärimisele nr 36 vastamine, lükkub edasi. Meie neljas päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Maria Jufereva-Skuratovski, Jaak Aabi ja Aleksei Jevgrafovi 8. mail käesoleval aastal esitatud arupärimine perede toimetuleku kohta. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Maria Jufereva-Skuratovski. Palun!

tunnistama, et noored pered on meie riigi edasiviijad. Viimased aastad on meid tabanud nii mitmed kriisid, et selles valguses on olnud kõigil raske toime tulla. Näiteks Jüri Ratase valitsuse ajal toetati kriisides nii eraisikuid kui ka ettevõtteid, et inimesed ei kaotaks oma tööd. Tänane valitsuskoalitsioon kahjuks ei ole perede toimetulekule sugugi kaasa aidanud. Siinkohal ma räägin suurperede toetuste vähendamisest, mis varsti-varsti tabab suuri peresid, alates uuest aastast. Elukalliduse tõusu süvendab käibemaksutõus,

neid on võimalik panna lasteaeda või kooli. Ka [nendega on] vahel keeruline, kui nad jäävad haigeks. Aga kui tegemist on puudega lastega, siis olukord muutub veelgi keerulisemaks, sellepärast et kahjuks

kõige suuremaid raskusi just toimetulekuga seoses. Mul on tõepoolest mitu küsimust. Esiteks, mida te soovitate nendele peredele, kes on juba teinud lähtuvalt kehtivatest peretoetustest oma pere eelarve ja arvestanud, et oleks õige hetk oma elamistingimusi parandada? Millised on tänase valitsuskoalitsiooni positiivsed panused sellesse, et pered jätkaksid kasvamist ning noored sooviksid oma perekonda luua? Ja kui võimalik, sooviks ka teie arvamust tugiisikuteenuse

saaksid osutada seda teenust selles koguses, mis inimestele on vajalik? Ma tänan. Aitäh! Arupärimisele vastamiseks palun Riigikogu kõnetooli peaminister Kaja Kallase. Palun!

Aitäh! Head arupärijad! Vastan küsimustele."Mida Te soovitate nendele peredele, kes on teinud lähtuvalt uutest, täna kehtivatest peretoetustest oma pere-eelarve ja arvestanud, et just praegu on näiteks hetk oma elutingimusi parandada?" Riigi poolt anda signaal, et laste- või peretoetustega on mõistlik oma elutingimusi parandada, ei ole just kõige õigem, sellepärast et elamistingimuste parandamiseks on riik kehtestanud teised meetmed. KredExist on võimalik taotleda eluasemelaenu käendust neil, kes soovivad võtta laenu uue eluaseme ostmiseks või olemasoleva renoveerimiseks ning vähendada oma esmase sissemakse kohustust. Eluasemelaenu käendusega on võimalik osta korter, elumaja, krunt või suvila. Krundi ostu eesmärk peab sellisel juhul olema elamu ehitamine ning suvila puhul suvila ümberehitus aastaringseks elamiseks. KredExi käendust kasutades on võimalik laenu saada 10%-lise omafinantseeringuga, lasterikka pere sihtrühma kuulumise korral on omafinantseering alates 5%. Omades vähemalt 10% ulatuses omafinantseeringut, puudub vajadus kasutada lisatagatist. Samuti pakume riigi poolt väikeelamute rekonstrueerimise toetust. Selle abil saab oma elamut rekonstrueerida. Toetuse eesmärk ja saavutatav tulemus on väikeelamute energiatõhusus ja parem sisekliima, energiakulude vähendamine, taastuvenergia kasutuselevõtu soodustamine, paranenud energiatõhususega eluruumid ja primaarenergia aastase tarbimise sääst. Samuti toetab riik korterelamute renoveerimist. See laen on suunatud neile ühistutele, kes on [taotlenud] pangast renoveerimislaenu ja nad on saanud taotlusele eitava vastuse või pakkumise, mille tingimused on ebamõistlikud. Selle laenu abil on võimalik rahastada renoveerimistöid ja kombineerida laenu KredExi pakutava rekonstrueerimistoetusega, et anda korterelamule tervislikult uus hingamine. Selliseid meetmeid on veel ning nendega on võimalik tutvuda KredExi ja EAS-i ühisasutuse koduleheküljel. Teine küsimus: "Kuidas saab olla kindel selles, et tänaseks värskelt vastu võetud seadused ei lähe kohe uue koalitsiooni tulekul muutmisele?" Esiteks, see koalitsioon on ametis neli aastat ja koalitsioonil on õigus viia ellu poliitikat, milles koalitsioon on kokku leppinud. Kavandatav regulatsioon on kooskõlas põhiseadusega, arvestades muudatuste eesmärki, muudatustega seotud avalikku huvi, isikutele kavandatud kohanemisaega, mistõttu muudatustega saavutatav legitiimne kasu kaalub üles riivest tingitud kahju. See on mais ette valmistatud eelnõu, mis tänaseks on saanud seaduseks, mille president on välja kuulutanud ja milles mingit põhiseaduse riivet ei nähtud. Kolmas küsimus: "Millised on tänase valitsuskoalitsiooni positiivsed panused sellesse, et pered jätkaksid kasvamist ning noored sooviksid oma perekonda luua?" Kõigepealt peab rõhutama seda, et kogu maailmas on näiteid, et puudub kindel seos toetuste suuruse ja pere kasvu vahel. Uuringud näitavad, et pere kasvu mõjutavad teised tegurid, näiteks töö töö ja pereelu ühildamine ning partnerite võrdsem osalemine kodustes töödes. Selleks me vaatame üle meetmed, et vähendada soolist palgalõhet. Oluline on parandada võimalusi töö ja pereelu ühildamiseks paindliku töökorralduse soodustamise, vanemapuhkusesüsteemi ja lastehoiu võimaluste pakkumise Väikelastega emade ja isade tööhõive lõhe on jätkuvalt väga kõrge. 2023. aasta teise kvartali seisuga oli alla 3-aastaste lastega 25–49-aastastest naistest tööhõives 65,4%, sama vanade lastega meeste tööhõive määr oli 93,7%. Seega on oluline panustada võrdsema hoolduskoormuse jaotusesse. Pere kasvule aitavad kaasa turvalised peresuhted. Selleks võtame erilise tähelepanu alla pere- ja soopõhise vägivalla vähendamise. Samuti peame oluliseks ohvrite toetamist, tugikeskuste stabiilset rahastamist, spetsialistide koolitamist, perelepitust, tõenduspõhiste vägivallaennetuse programmide rakendamist. Pered kasvavad, kui suurendada naiste kindlust tuleviku suhtes. Riik saab seda kindlust pakkuda elatisabitoetuste tõstmise või harvikhaiguste [ravi] rahastamise abil. Kui me räägime Statistikaameti andmetest, siis nendest leibkondadest, mis koosnesid ühest täiskasvanust ja lapsest või lastest, olid 33,1% suhtelises vaesuses. Üksikvanemaga leibkondi oli 2022. aastal 19 19 400 ja need on kõikidest lastega leibkondadest 12,5%. Seega tõstsime elatisabi 100 eurolt 200-le, et toetada just neid peresid, kus üks vanem enda last või lapsi mingil põhjusel ei toeta. See annab naistele suurema kindluse, et mis iganes juhtub, nad saavad hakkama. Ja mis puudutab harvikhaigusi, siis 2024.–2027. aastatel eraldame 5 miljonit eurot harvikhaigustega laste ravi ja lapseeas alanud ravi jätkamise toetamiseks. Väga oluline on olnud ka nendele vanematele, kes tulevad lapsehoolduspuhkuselt tagasi tööle, et nad saaksid haigus- ja hoolduspäevade hüvitist vanema varasema sissetuleku, mitte töötasu miinimummäära alusel. See muudatus puudutab 11 000 lapsevanemat, kellest 89% on emad. See muudatus on hetkel Riigikogus ja seotud riigieelarvega. Samuti on määrava tähtsusega majanduse üldine olukord ja töökoha stabiilsus. Selleks korrastame ka riigieelarvet, et vähendada eelarve puudujääki. Samuti majanduse jaoks viime läbi erinevaid rohereforme, et muuta Eesti majandust tugevamaks.

kuueklassiliste koolide rahastust. Mis puudutab hariduslike erivajadustega lapsi, siis vaatame üle nende õpikorralduse, tugiteenuste põhimõtted ja otsime võimalusi, kuidas tugevdada kaasava hariduse korraldamist. Nendele peredele, kes võtavad enda kasvatada vanemliku hooleta lapse, tagame tugiteenuse riikliku rahastuse. Lisaraha läheb ka erivajadustega laste rehabilitatsiooni ja tugiteenustesse. Nagu ma esimeses vastuses juba ütlesin, me oleme ka noorte perede jaoks välja töötanud eluaseme kättesaadavuse meetmeid. Panustame ka regionaalpoliitikasse rohkem, et soodustada maapiirkondade arengut, muutes need peredele atraktiivseks elukohaks. Kõik need meetmed on suunatud sündimust toetava keskkonna loomisele ja noorte perede heaolu parandamisele. Aitäh!

riigi meetmed, toetamaks lapsi ja peresid, laiemad kui pelgalt peretoetused. On erinevad teenused, on erinevad sihtrühmad, kes vajavad erinevat tuge, tihti ka erilist tähelepanu ja hoolt, kui me räägime erivajadustega lastest või ka harvikhaigustega lastest ja nende vanematest.Aga Aga fakt on see, et teie juhitavad valitsused kõigepealt tõstsid lasterikka pere toetust ja siis mõned kuud hiljem seda langetasid. See on fakt, mida ei ole teil võimalik ümber lükata ühegi sõnavõtuga.

valmis vabandama nende perede ees, kelle peretoetusi teie valitsus vähendas? Aitäh! Meie valitsus tõstis peretoetusi. Kõigepealt käesoleva aasta alguses suurendati lapsetoetust esimese ja teise lapse

eurot. Kui me vaatame kogu seda temaatikat, mis meil hetkel on seoses sellega, et me peame leidma täiendavaid sissetulekuallikaid riigile,

aga samal ajal on märkimisväärselt tõusnud toetused. Näiteks, lastetoetus oli 2015. aastal 20 eurot, tänaseks on 80 eurot. Või võtame sellesama suurperede, lasterikka pere toetuse, seda tegelikult ei olnud veel viis aastat tagasi olemaski. Need on kõik toetused, mis on [tõusnud või] tulnud juurde. See on see, kuhu riigi raha läheb, mille tõttu me oleme sunnitud leidma täiendavaid sissetulekuallikaid ja tõstma makse, et seda kõike kinni maksta. Ma usun, et see praegune annab kõigile valijatele selle teadmise, et kui keegi suure suuga lubab igasuguste toetuste tõstmist, siis valija küsib ka nõudlikult: "Aga kust see raha Meie läksime valimistele vastu, öeldes seda … Me olime ainukesed siin Riigikogus, olles teiega koos valitsuses, kes olid sellele vastu. Ma ise olen vastanud valitsuse pressikonverentsil, et lastetoetuste tõstmine või peretoetuste tõstmine nii palju

kui enamikus Euroopa riikides. Ja sündimus, veel kord, ei ole kuidagi seotud selle rahaga, mida laste eest makstakse. Andre Hanimägi, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud peaminister! No vaadates valimiskampaaniat ja tänast hetke, siis võib öelda, et valija vist ei ole olnud ikkagi piisavalt nõudlik. See reaalsus on natuke teine.Aga minu küsimus.

tulumaksusoodustus laste pealt või [midagi muud]. Lasterikkad pered täna on mures, et 100 000 eurot huvitegevuse toetust võetakse neilt ära. Ka automaksu puhul ütlevad suurpered ja on ka piisavalt lugusid olnud sellest, et kui on kaks või kolm lisaistet, siis on ju auto kohe raskem ja automaks suurem. minu küsimus on see, kas oleks mõistlik – mida teie arvate? – teha ikkagi mingisugused erandid, mis ei ole meeletult kallid, näiteks automaksu puhul arvestadagi suurperedega ja teha sellised väiksed, aga märgilised sammud nende suunas. Aitäh, Ma olen väga seda meelt, et me peame toetama neid, kes abi vajavad. Kõik ei vaja seda toetust. Tänaseks peaks olema kõigile selge, ka teile peaks olema selge see, et raha ei tule kuskilt seina seest ega välismaa onu käest. See tuleb maksumaksja taskust. Seetõttu peab toetama riik neid, kellel tõesti on raske, aga neid, kes saavad hakkama, riik oma maksumaksja rahaga toetama ei pea. Kui me anname toetust neile, kes saavad ise hakkama, saame me selle rahaga vähem aidata neid, kes päriselt abi vajavad. Ja ma tahan ära korrigeerida, et 100 000, millest te räägite, on katuseraha, ühe erakonna katuseraha. Jah, Jah, meie valitsus lõpetab katuserahade jagamise, sest see on ebaõiglane. Rahale, mida riik jagab, peavad olema võrdsed võimalused ligi pääseda kõikidel mittetulundusühingutel võrdsetel alustel. Seetõttu oleme seda süsteemi muutnud läbipaistvamaks. Aitäh!

lähevad panka laenu küsima, siis kindlasti pank arvestab neid toetusi. Täiesti mõistlik on see, et inimesed arvestavad peretoetustega, kui soovivad pangast kodulaenu võtta. Aga ma tahtsin ikkagi küsida tugiisikuteenuse kohta, mis lõpetati riigi poolt, kuna lõppesid eurorahad. Ega ei ole plaanis ümber vaadata seda süsteemi ja suunata see raha võib-olla mitte täiel määral omavalitsustele, et nad saaksid paremini osutada sellist teenust? Ma pean abi paluma sotsiaalkaitseministrilt, sellepärast et ma nii detailselt ei ole tugiteenuse osutamisega kursis. Ma küsin temalt ja palun tal teile kirjalikult vastata.

see on niivõrd spetsiifiline. Aga mis puudutab hariduslike erivajadustega laste tugiteenuste põhimõtteid, siis sellega tegeleb HTM. Ma olen nõus ka sellega, mis te ütlete, et me peaksime vaatama seda tervikut

üle vaadata. Ma usun, et nad suhtlevad kindlasti ka kohalike omavalitsustega, et kuidas kõike paremini korraldada. Aga jah, siiamaani ma usun, et just kaugemates paikades näiteks huvihariduse korraldamisel on tuge

maksuplaani välja mõeldes, paika pannes, kehtestades olete reaalselt kaalunud ka seda, et plaani peaks kohendama tulenevalt põhiseaduse § 28 lõikes 4 sätestatust, mille kohaselt lasterikkad pered ja puuetega inimesed on riigi ja kohaliku omavalitsuse erilise hoole all. Reaalsus on ju see, et lasterikka pere jaoks ei ole auto omamine põhimõtteliselt üldse valik, millest saaks loobuda, eriti kui elatakse maal, eks. Ühistransporti ei ole ja ilma autota hakkama saada pole võimalik. Sageli pole võimalik isegi ilma kahe autota hakkama saada, ma mõtlen enda peale. Kui ma tulen [ainsa] autoga linna, siis meil ei oleks võimalik maal elada, sest abikaasa ei saa lihtsalt lastele rongi peale vastu minna ja nad ära tuua ning me peaksime siis linna tagasi kolima. Nii pole võimalik elada.

Kindlasti ma soovitan ka teil sinna oma panus [anda]. Ma praegu ei vasta teile, seepärast et see [maks] ei ole lukus. See tõesti ei ole lukus, aruteluringid käivad ja siis Rahandusministeerium teeb sellest mingi kontsentraadi. On juba tulnud välja asju, mis on võib-olla ebaloogilised ja lähevad

Tõnis Lukas, palun! Austatud juhataja! Lugupeetud peaminister! Lihtsalt üks huvitav asi. Ütlesite, et lastetoetuse tõus on sundinud teid tõstma ka käibemaksu. Täna avaldas kaitseminister Pevkur Pevkur ühe artikli, kus ta nimetas käibemaksutõusu hoopis sõjamaksuks. Kummal on õigus? Ei, ma ei öelnud seda. Ma lihtsalt tõin näitena selle, et et kui see lastetoetuste või peretoetuste tõus oli, siis ma vastasin valitsuse pressikonverentsil küsimusele [niimoodi], et kas te saate aru, mida see endaga kaasa toob. Ja tol hetkel, mulle tundub, inimesed ei mõistnud, et nii suured summad peavad kuskilt kuskilt tulema. Need tulevad maksumaksja taskust, mitte kusagilt mujalt. Ma ei mäleta, et oleksid rahvamassid protesteerinud selle vastu, sest teist poolt sellest võrrandist inimesed ei tahtnud sel hetkel kuulda. Ma ei ole öelnud, et [käibemaksutõus] vaid ma olen öelnud seda, et me tegelikult olime sunnitud neid toetusi vähendama, sellepärast et see on väga suur [summa], mis nõuab täiendavat maksuraha.

Lisaks olete te peredelt, suurtelt peredelt, võtnud vähemaks peretoetust. Kas te selle küsimuse ja kõikide nende protsesside juures olete ka mõelnud seda, kuidas tegelikult pered pered selle kaasneva hinnatõusuga hakkama saavad? Kas te olete enda jaoks mõelnud välja, ma ei tea, kolm nippi, kuidas suurpered toime tulevad peale neid hinnatõuse ja maksumuudatusi? Kas oskate anda mingisuguseid praktilisi näpunäiteid või olete vähemalt enda jaoks ühe sellise suurpere elu silmade eest läbi lasknud? Mida nad teie arvates tegema

eurot kuus. See on reaalselt maksulangetus, mitte maksutõus, see tulumaksuküüru kaotamine. Aga me vaatame seda suurt pilti. On hea meel, et et reaalne ostujõud on jälle tõusmas, kui me vaatame seda, kui palju on tõusnud palgad, kui palju on vähenenud inflatsioon. Ja kui me paneme sinna juurde veel 2025. aastal jõustuvad maksumuudatused, siis reaalne ostujõud inimestel käib ikkagi üle ja

riigieelarvele, mida me ka praegu lahendama peame. Ega ka mina ei taha neid makse tõsta. Ausalt, ei taha. Ma ei ole mingi enesepiitsutaja. Lihtsalt ei jää mitte midagi muud üle, kui öeldakse, et kokku hoida või kärpida toetusi ei ole võimalik, ei saa, ei olda nõus. Aga kuskilt peab see raha tulema ja see raha ei tule kuskilt mujalt kui maksumaksja taskust. Suur tänu! Rohkem teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Tõenäoliselt arupärijate esindajana Maria Jufereva-Skuratovski, palun! Austatud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Jaa, tõepoolest sooviks paar lauset öelda, tuginedes sellele, mida oleme kõik kuulnud.

Ma arvan, et seda on väga oluline mainida, sellepärast et tegelikult tõeline kindlustunne peredes sünnib siis, kui inimesed teavad, mis neid [ees] ootab. Aga see, et

perede kindlustunnet. Ma arvan, et kõiki neid probleeme, mis on seotud perede toimetulekuga, on vaja kompleksselt vaadata ja analüüsida. Ühelt poolt ma olen nõus, et ainult suured, kopsakad kopsakad peretoetused ei sunni inimesi lapsi sünnitama. On vajalikud ka teised faktorid, nagu normaalsed suhted peres, hea majanduskeskkond, turvaline riik

Minu lootus seisneb selles, et koalitsioon võtab arvesse ka opositsiooni ettepanekuid, sellepärast et kõiki neid ei tehtud ainult obstruktsiooni eesmärgiga. Paljud nendest tõepoolest aitaksid kaasa majanduse arengule ja perede heaolu parandamisele. Ma tänan. Suur tänu! Sulgen läbirääkimised. Oleme selle päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Suur aitäh, peaminister! Kohtume loodetavasti juba homme. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikme Tõnis Lukase 11. mail 2023 esitatud arupärimine valeliku poliitika kohta, arupärimine numbriga 148. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli kolleeg Tõnis Lukase.

arupärimistele vastamine poole aasta pärast või pool aastat hiljem. Eks me peame sellega siin kõik kuidagi harjuma. Arupärimine on esitatud 11. 11. mail ja see oli pisut aega peale uue koalitsiooni moodustamist, kui oli erinevate maksutõusude ja üldse igasuguste plaanidega välja tuldud. Loomulikult oli minu ja minu fraktsioonikaaslaste eesmärgiks panna koalitsiooni mõtlema, kas kogu seda maksukaskaadi on vaja, seda enam, et tegemist oli ju valeliku poliitikaga. Peaminister ise vastas ajakirjanike küsimustele, ütles, miks maksutõusudest ei räägitud enne, üle kanda ka igasugustele muudele asjadele, näiteks peretoetuste vähendamisele ja nii edasi. Enne valimisi ei räägitud sellepärast, et see ei oleks ju valimistulemustele hästi mõjunud. Praegu me oleme sellega juba harjunud, selle tundega, et kui valedega saadi võimule, siis

Pilt kujuneb, jah, niisuguseks, et kaua sa seda hunti hüüad, küla jookseb juba laiali.

väiksema sissetulekuga inimestel tarbimisse käigult rohkem raha ja käibemaks ju seda tegevust maksustab. Nii et võib öelda jaa, et jõukamad ostavad kallimaid asju

niigi vaesemaid elanikkonnagruppe. Ja see on sellise inflatsiooni olukorras tõepoolest

tähendab, tegelikult paljuski initsieerituna maksupoliitikast hakkab ka tööpuudus suurenema, siis on vaesemad pered raskes olukorras. Kas käibemaksu kogumine ikkagi läheb nii hästi, kui peaks, kui see peaks lahendama eelarveprobleeme, nagu teie eesmärk on? Kas tegelikult see maks kogutakse kokku? Kuidas käibemaksu kokkukogumise tendentsid sellel aastal juba on? Ega te ometi ei ei näe seda, et käibemaksu hakkab selle tõttu, et koormus on raskemaks tehtud, hoopis vähem laekuma, kuna rahvas vaesub ja ostab Ja lõpuks: mis asi see käibemaks siis on? Peaminister ütles, et käibemaks on see, mille kohta ta hoiatas ette, et kui lastetoetusi tõstetakse, tuleb tõsta ka käibemaksu. Täna minister Pevkur nimetas seda hoopis sõjamaksuks. Nii et miks läheb valitsus niigi kõrge inflatsiooni olukorras käibemaksu tõstmisega inimeste üldist maksukoormust tõstma? Aitäh! Aitäh, lugupeetud ettekandja! Juhatuse liikmena olen sunnitud ütlema väikese kommentaari selle märkuse kohta, just nagu pool aastat hiljem on saanud uueks žanriks. See on tingitud lihtsalt sellest, et kevadistungjärgul esitati 28 korda rohkem arupärimisi kui eelmises Riigikogu koosseisus istungjärgu kohta. On ilmselge, et neid ei ole võimalik menetleda, ja sellest ei ole lähtutud ka tähtaega kehtestades. Nii et see on paraku paratamatus. Riigikogu juhatus on teinud korduvalt ettepaneku nii-öelda obstruktsiooni korras esitatud arupärimised tagasi võtta, paraku seda tehtud ei ole, mistõttu me saame neid arutada esitamise järjekorras.Palun

liikmed! Arupärimise küsimus on, et miks läheb valitsus nii kõrge inflatsiooni olukorras käibemaksu tõstmisega inimeste üldist maksukoormust tõstma. Nüüd siin ettekandes tegelikult lisandus veel küsimusi, mis otseselt arupärimisega seotud ei ole

otsustasime ja mis 2024. aasta algusest jõustuvad. Meie riigieelarve on suures defitsiidis. Aastaid on kohustusi peale võetud, aga maksukoormus on olnud tegelikult langustrendis. Kevadel me nägimegi, et nii jätkata ei saa, ja tegime need otsused 2024. aasta ja järgnevate aastate vaates.

eelnõu, mis koalitsiooni häälte abiga vastu võeti, ellu viima hakata, et poliitilist kultuuri parandada? Aitäh! Ma julgen öelda, et valitsuse poliitiline kultuur on väga hea,

Kuidas mõjub inimeste ostujõule üldiselt tööpuuduse tõus? See on ka paraku hakanud tõusma. Mul on niisugune tunne, et selline positiivne pilt,

juba rakenduvad. Praegu need ju rakendunud ei ole. Kas te ei arva, et teie optimism on praegu tööpuuduse tõusu ja tulevase maksukoormuse tõusu tingimustes

tänaseks veel rakendunud ei ole. Seda te nüüd ütlesite ka ise, aga muidu Isamaa retoorikas ma kuulen pidevalt, et kõik need pöörased maksutõusud, mis on olnud, on kõik juba vaeseks teinud ja on meie majanduslanguses ka süüdi. Ei ole ükski maksutõus rakendunud.Nüüd,

Rootsis-Soomes on majandusolukord kohati veel keerulisem kui meil, ehitussektoris on väga keerulised ajad ja sellest me ka sõltume. Majandusprognoos näitab nüüd, et olukord võiks tõesti paremaks minna,

ju õige. Ainuke asi on selles, et madalamate sissetulekutega inimestel pole valikuvõimalusi. Nad peavad ära maksma oma [arved] ja sellega, mis järgi jääb, peavad hakkama kaupluses valima, milleks neil üldse võimalus on. See maksutõus on nende puhul palju kriitilisem ja keerulisem ja halvab nende igapäevaelu selgelt rohkem. Aga minu küsimus on

Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister, hea Riigikogu liige ja väga austatud stenogramm! Jah, muidugi võib tuua igasuguseid optimistlikke näiteid praeguse aasta näitajatest, kuid pärast kõigi

Vähemalt avalik sektor püüab palkade allasurumisega saavutada seda, et üldine palgatõus ei kompenseeriks elukalliduse tõusu täiel määral. Tööpuudus tõuseb, see on ka praegu küllaltki selge. Ega ma ei saanudki väga hästi aru, mis asi see käibemaks meil siis on. Lõpuks

tulumaksuküüru kaotamise maks? Ka see on ju asi, mille vajadusest praeguses keerulises olukorras peale Reformierakonna keegi eriti aru ei saa. Selle kompenseerimiseks eelarves, sellest tekkiva tekkiva eelarveaugu täitmiseks neid maksutõuse ju tehakse. Nii et paneme käibemaksule siis veel ühe ilusa nime: maksuküüru kaotamise maks. Kuna minister oli hämmingus, et Isamaa räägib, et maksutõus teeb vaesemad veel vaesemaks, see oleks nagu olevikus, et see on juba sündinud asi või sünnib praegu, siis ma võin valgustada, et eesti keeles on olevik ja tulevik koos. Kui Isamaa ütleb, et maksutõus teeb vaesemad veel vaesemaks, siis see ei tähenda, et me räägime ainult olevikust, vaid me räägime niimoodi ka tulevikust. Ja kui need maksud rakenduvad, kõik maksutõusud, siis see nii ka on. Järelikult on nii üldine ettevõtluskliima kui ka inimeste hakkamasaamine väga tugeva löögi all. Selle tõttu on Isamaa seni olnud nende maksutõusude kumuleerumise vastu, kui need kõik ühel ajal, sisuliselt paari aastaga inimestele selga laotakse. Aitäh! Suur tänu! Sulgen läbirääkimised. Oleme ka selle päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Kui enne lubasin väikese märkuse arupärijate aadressil, siis nüüd ütlen ka kaitseks ühe repliigi: iga arupärimist tuleb vaadata selles ajas, millal see esitati.

täpselt sama peakirjaga arupärimine – valeliku poliitika kohta –, aga number on teine, 225. Loodame, et ka sisu on teine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Tõnis Lukase. Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Lugupeetud Riigikogu liige lisaks juhatajale ja mulle! Väga austatud stenogramm! Tõepoolest, arupärimised on praegu opositsiooni võimalus arutleda mingitel teemadel, tuua esile argumente, laiendada pisut teemat. Ega neid võimalusi ju väga palju tegelikult ei olegi, kui niimoodi rahulikult mõtelda. Selles asjas on opositsiooni võimalused suhteliselt piiratud ja selline otsevestlus ministriga on igati teretulnud.Jah, esitasime küll Isamaa fraktsiooni nimel mitmeid arupärimisi, millel on sarnane pealkiri, aga erinev sisu. Seda sisu ma teile siin ette kanda julgengi, aga jällegi natukene laiendatult, natukene nüansseeritumalt, kuna ligi pool aastat on mööda läinud ja lihtsalt on tarvis mõned värvid juurde panna.Nüüd, Nüüd, konkreetselt tulumaksust me juba pisut rääkisime. Tulumaksuküürust on räägitud, küllalt palju ka sellest, et inimeste palgavaesust võib suurendada tulumaksu suurenemine. Tulumaks suureneb küll erinevalt käibemaksust – käibemaks järgmisel aastal, tulumaks ülejärgmisel aastal –, aga praegu keskendun juriidilise isiku tulumaksu Ka seda tahtsime me opositsioonis ära hoida, sest tegelikult igasuguste maksude

täitmise taotlustes arvab. Ettevõtted on vägagi seotud oma töötajate hakkama saamisega, klientide hakkama saamisega. Ja selge on see, et kui on mitmesuguseid maksutõuse ja majanduskliima jahtub, siis satuvad ettevõtted raskesse seisu. Mida tehakse? Antud juhul meil on eesrindlik maksusüsteem. Juriidiliste isikute tulu, tulu, kui see pannakse ettevõtte kasvamisse ja investeeritakse siin kohapeal, on maksuvaba. Aga järgmisel aastal, kui kõik teavad, et tulumaks tõuseb ülejärgmisest aastast, tõenäoliselt suureneb dividendide väljavõtmine, sest selle pealt makstakse järgmisel vähem maksu, kui makstakse ülejärgmisel aastal. See omakorda tähendab seda, et Eesti majandusse pandavad summad vähenevad ja suures osas ettevõtetes viiakse tulu riigist välja. Nüüd, eraldi kingituse kavatseb riik teha pankadele, kellega on kokku lepitud, et nad võtavad oma dividendid või või osa kasumit dividendidena välja järgmisel aastal, et saada järgmisel aastal eelarvesse hõlpu. Aga see summa, mis on prognoositud, 34 miljonit, on küll hulga väiksem, kui propagandaväljaannetes räägiti. Ja ka siin on küsimus, miks initsieeritakse pankade puhul dividendide väljavõtmine ja tulumaksu maksmine väiksema protsendi pealt,

Suur tänu, hea kolleeg! Palun nüüd Riigikogu kõnetooli arupärimisele vastamiseks rahandusminister Mart Võrklaeva.

Jällegi, arupärimises on konkreetne küsimus: miks läheb valitsus olukorras, kus majandus on alles taastumas koroona- ja energiakriisist ning jätkuvalt languses, juriidilise isiku tulumaksu tõstmisega ettevõtete maksukoormust tõstma? Tänu Eestis kehtivale tulumaksusüsteemile maksavad ettevõtted tulumaksu alles kasumi jaotamisel. Tulu, mis jääb ettevõttesse, näiteks reservi, ei ole maksustatud. Usume, et Eesti on erinevatest kriisidest tulnud välja oluliselt kiiremini, kui prognoositud, just tänu sellele, et ettevõtete jaotamata kasumit ei ole maksustatud. Ettevõtted on saanud selle arvelt teha vajalikke kulutusi, investeeringuid ja just kriisi ajal on olnud neil

seda jätkuvalt ainult siis, kui ettevõtete kasum välja võetakse. See on ettevõtja või ettevõtte vaba voli otsustada, kas ta seda teeb või mitte. Kui ettevõtted otsustavad kasumi ettevõttesse jätta, selle investeerida, hoida halbadeks päevadeks teha midagi muud, siis nende maksukoormus ei tõuse. Nüüd, mis puudutab pankasid või ettevõtjaid, kes otsustavad järgmisel aastal kasumi välja võtta. Jah, tulenevalt riigi keerulisest rahanduslikust olukorrast ja sellest, et pangad on intressidega rohkem kasumit teeninud,

2025. aastast, samal ajal tõstame ka tulumaksu, kuid maksuküüru kaotus on piisavalt suure mõjuga ja jätab inimestele rohkem raha kätte. Tööjõumaksud langevad, inimesed saavad rohkem raha. Jällegi oli küsimus, et

Suur tänu, härra minister! On ka küsimusi. Tõnis Lukas, palun! Jaa, härra minister, eks me teeme siin vastastikku komplimente. Isamaa suur idee oli maksuküüru tegemine see ajab naerma. Noore mehena te võib-olla mõne aasta taguseid diskussioone, kelle suur idee see oli ja kes lihtsalt kaasa läks, ei peagi mäletama.

välja ja maksavad kiiresti osa maksu ära. Aga ainult 34 miljonit – see oli küll üllatav – on järgmisel aastal seda planeeritud. Minu küsimus on selle kohta, et et muidu viiakse [raha] majandusest välja, aga nüüd jääb see Eesti majandusse sellega, et dividendi eest tuleb maksta Eesti riigieelarvesse. Ega te ometi ei võrdsusta eelarvet ja majandust? Majandus on vist palju laiem.

langetasime Reformierakonna eest veetud valitsuse ja Reformierakonna rahandusministri Keit Pentus-Rosimannuse ettepaneku ja idee kohaselt meediateenuste ja ‑asutuste käibemaksu 9%-lt 5%-le. Kuivõrd me pole hakkama saanud suurte korporatsioonide maksustamisega Euroopas ja maailmas üldiselt ja reklaamiraha valgub Eestist välja ja meie omakeelset ajakirjandust on seetõttu järjest keerulisem luua ja hoida,

9%-lt 22%-le, aga tohutu vastutegevuse ja ebamõistlikkuse tõttu oli vaja kehtestada uus määr, mistõttu oli tõenäoliselt vaja ka meediateenuste käibemaksu tõsta, siis jõuti arusaamisele, et majutusasutustel tõuseb see 13%-le. Siis on tõusnud veel kõiksugused riigilõivud ja muud maksud ja

Aga siiski oli vaja teha kiirkorras ja sellises kiirkorras, et enamuse nende eelnõude kooskõlastamiseks oli kas 48 või 72 tundi. Erinevad erialaliidud loomulikult ütlevad, et nad

normaalse ja mõistuspärase tagasiside sellele, mida üks või teine maksumuudatus kaasa toob. Sellest tulenevalt on viimasel ajal üsna palju räägitud niinimetatud riigiriskist, mille all peetaksegi silmas seda etteaimamatust ja ja ettearvamatust, mis seaduste kiire loome tulemusena on tekkinud. Sellest johtuvalt, kuigi tuleb tunnistada, et sissejuhatav sõnavõtt oli rohkem tagantjärele, on konkreetselt kaks küsimust. Milliseid samme kavatsetakse Rahandusministeeriumis astuda, et garanteerida seadusloomeprotsessi piisav läbipaistvus? Ja teine küsimus: kas teie isiklikul hinnangul on võimalik läbipaistvust suurendada seaduste rohkemate menetlusprotsesside avalikuks muutmisega? Tänan tähelepanu eest! Suur tänu, hea kolleeg! Väikese humoorika repliigina: mõni arupärimine vajabki aega küpsemiseks natukene rohkem. Aga nüüd palun arupärimisele vastama hea kolleegi Mart Võrklaeva.

Kaks küsimust siis: "Milliseid samme kavatsete enda juhitavas ministeeriumis astuda, et garanteerida seadusloomeprotsessi piisav läbipaistvus? Kas teie isiklikul hinnangul on võimalik läbipaistvust suurendada seaduste rohkemate menetlusprotsesside avalikuks muutmisega?" Seadusloomeprotsess on läbipaistev ja täiendavate sammude astumiseks ma vajadust ei näe. Eelnõud läbivad enne valitsusse ja Riigikokku jõudmist väljatöötamiskavatsuse protsessi – kui tegemist ei ole kiireloomuliste eelnõudega – ning kooskõlastusringi, kus huvigruppidel ja teistel on võimalik kaasa rääkida ja anda omad ettepanekud ja sisendid. Seda on neil võimalik teha ka siis, kui eelnõu on jõudnud Riigikokku. Ka kevadel oli olemas nii kooskõlastusring valitsuse poolt, ministeeriumi poolt kui ka Riigikogus ettenähtud kaasarääkimise ajad, sealhulgas kümme päeva muudatusettepanekuteks.

halvemast Isamaa tehtud asjast eeskuju võtma. Absoluutselt, ma tunnistan, et see ei olnud kõige mõistlikum tegu, aga sellest tulevikus eeskuju võtmine ja rääkimine, et see on mõistlik

Aitäh! Ma kuulen esimest korda, et Isamaa ka ise tunnistab, et see, mida te 2016. aasta lõpus tegite, oli halb seadusloome praktika.

seletuskirja ei olnud, mõjuanalüüse ei olnud, kaasamist ei olnud, muudatusettepanekuid teha ei saanud – ja rullis need paari nädalaga siit saalist läbi.

sest me näeme, mis meil piiride taga toimub. Me peame neid kiiresti tõstma, sellepärast pidime tegema maksumuudatused. Sellegipoolest andis valitsus maksumuudatusteks [aega], ministeeriumi poolt ise saatsin maksueelnõud välja kooskõlastusringile: käibemaksu käibemaksu muudatused, tulumaksu muudatused, aktsiiside muudatused, etteaimatavad olemasolevad maksud. Tegime kooskõlastusringi, saime tagasisidet, jõudsime kohtuda erinevate ettevõtjatega. Siis esitasime need Riigikokku ja Riigikogus läbisime esimese lugemise. Meie nägime neid ühtse maksupaketina, opositsioon soovis eri eelnõusid, neli erinevat eelnõu. Kõiki arutasime esimesel lugemisel, kõigil oli kümme päeva muudatusettepanekuteks. Need esitati ära, vaatasime läbi.

Jumal hoidku selle eest, et meie hakkame nii halba halduspraktikat tegema, nagu tegite teie. Ei hakka, ei tee. Head kolleegid! Vaid väike repliik ja palve: ei pea võtma liiga karmilt seda, aga mul on nii arupärijatele kui ka ministrile palve rääkida rohkem olevikust ja tulevikust. Rohkem küsimusi ei ole, härra minister. Avan läbirääkimised. Läbirääkimissoovi ei ole, sulgen läbirääkimised. Oleme selle päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikme Priit Sibula 11. mail 2023 esitatud arupärimine automaksu kehtestamise kohta (nr 154). Palun Riigikogu kõnetooli arupärimist tutvustama Riigikogu liikme Priit Sibula. Suur tänu,

ja võeti halba eeskuju kohast, kust ei oleks pidanud võtma, siis vot automaksus ei saa kedagi teist süüdistada, see au tuleb ikka täiesti enda peale võtta. Nüüd ma mõtlengi, kas opositsiooni poolt oli tark – ma mõtlen, et äkki me Isamaas jälle eksisime

ongi täiesti dilemma: tundub, et sellele valitsusele ja rahandusministrile aja andmine ei ole mõistlik ega too paremaid tulemusi.

vähendamine linnades. Ei olnud võimalik aru saada, kuidas see saavutatakse. Mulle tundub, et linnapea Kõlvart on seda teede remondiga rohkem saavutanud, kui ükski maks iial teha suudab. Võib-olla ongi mõistlik linnas, Tallinnas vähem autodega

eriti oluline on see sealkandis, kus mina olen, ja veel rohkem lõuna pool. Meil on huvi, et piiri ääres elanikke elaks. Seal on üldiselt normaalset elu ilma isiklike sõiduvahenditeta, neid omamata keeruline korraldada. Vaatasin, mida püütakse teha või mis on muutunud. Meie peres on ka kaks sõidukit. Panin siis need numbrid sinna sisse ja sain huvitavad tulemused. Esiteks, vanema sõiduki puhul, mida me kasutame, on nii nagu kõigil, 50 eurot aastas ja 300 eurot registreerimismaks. Aga suurem sõiduvahend, kuhu kogu pere sisse mahub,

Tegemist ei ole suure džiibiga, tegemist on bussiga, kuhu minu pere peale mahub. Küsimus ei ole selles, kas mina hakkama saan. Mina saan ikka hakkama, aga küsimus on

sellisel kujul mõistlik. Aga ikkagi, kui valitsus otsustab selle siiski rakendada ja kehtestada, siis tuleks vaadata veel erandeid ja võimalusi, sest maal sest maal on suuremad pered, kelle autod ei ole alati mitte kõige uuemad ja uhkemad, küll aga võivad seetõttu olla raskemad, et kogu pere sinna peale mahuks. ei ole mõistlik mitut autot pidada. Ma selles mõttes soovitaks küll veel sügavalt tööd teha selle eelnõuga. Aga küsimused olid maikuus konkreetsed. Miks soovite kehtestada automaksu, mis oluliselt halvendab Eesti ettevõtlus‑ ja maksukeskkonda? Kas olete analüüsinud, millist negatiivset mõju omab automaksu kehtestamine Eesti elanikele ja Eesti ettevõtetele? Ja kolmas küsimus on see, milline kulu on konkreetselt Rahandusministeeriumil seoses automaksu kehtestamisega. Aitäh!

Lugupeetud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Alustan esimesest küsimusest. "Miks Te soovite kehtestada automaksu, mis oluliselt halvendab Eesti ettevõtlus- ja maksukeskkonda?" Mootorsõidukimaks ei halvenda Eesti ettevõtlus- ja maksukeskkonda, kuid mõjutab seda küll. Keskkonnamaksu kehtestamine, ilma et see mõju avaldaks, ei oleks maksu eesmärgiga kooskõlas. Meie eesmärk on tõesti autostumist vähendada, seda eeskätt linnades,

suhteliselt väike summa ettevõttele uue auto registreerimise tasuks – ning aastamaks 30 eurot. Paljud ettevõtted, kes soovivad oma kütuse- ja muid kulusid ning CO2-heitmeid kokku hoida ning väärtustavad keskkonda, on juba sellise sõidukipargi kasuks otsustanud. Linnapildis on mitmeid [selliseid sõidukeid] näha, nad kirjutavad ka ise, et sõidavad 100% elektriga, kasutavad keskkonnasäästlikku liikumist, ja hoiavad ilmselt sellega oma kulusid all. Säästlikumad sõiduvahendid, mille poole me ka mootorsõidukimaksuga soovime liikuda, vähendavad eeskätt ettevõtete vaates tegelikult juba täna nende kulusid. Aga ka eraisiku vaates: kui sul on väiksem, säästlikum sõiduvahend väiksema kütusekuluga, siis on see ka praegu väiksemate kuludega. Loomulikult teeb iga inimene ja iga ettevõte oma vajadustest ja harjumustest lähtuvalt oma valikud, millise sõiduki kasuks otsustada.

Positiivsetest mõjudest veel: mootorsõidukimaksu eesmärk on piirata autostumist, et ümbritsev keskkond oleks puhtam ja et meil kõigil oleks siin hea elada. Selle saavutame puhtamate sõidukitega, nügides ühiskonda säästvate liikumisviiside poole, olgu selleks ühistranspordiga, jalgsi või rattaga liikumine, aga sealhulgas on ka väiksemate heitmetega sõidukipark. Eesti autopark on Euroopa saastavamaid ja meie autostumine tegelikult kasvab. Automaks on Euroopa Liidus keskkonnamaks ja vahend selleks, et autostumist ja heitmeid vähendada.

vanametalli kokkuostjad kinnitavad, et romusid tuuakse ära. Romud on meil suur probleem, meil on üle 200 000 romusõiduki, mida aktiivselt ei kasutata. Me näeme seda maapiirkonnas ringi sõites, näeme kortermajade parklates – nii visuaalne reostus kui ka otsene keskkonnamõju.

omamine muutub kallimaks, aga see sõltub sellest, mis liiki sõiduvahend on. Keskkonnasõbralikum

on see, et me tegelikult vaatame, millega me ringi sõidame, ja võib-olla teeme kokkuhoiu saavutamiseks säästlikumad valikud. Seda enam, et mootorsõidukimaks hakkab olema ainult mõni protsent

ilma selle maksuta. Võib-olla tasubki vaadata vähe säästlikumat sõiduvahendit või selle peale mõelda ja arvutada. Maks avaldab suuremat mõju väiksema sissetulekuga leibkondadele, aga selleks oleme jällegi [teinud] selge

heldelt. Kolmas küsimus: "Kuidas mõjutab automaksu kehtestamine Teie valitsemisala?" Kui peetakse silmas aastamaksu kulu, siis praeguse eelnõu järgi peaks Rahandusministeerium oma tänase autopargi kohta maksma aastas ligi 5000 eurot, Maksu- ja Tolliamet 10 000 eurot. Statistikaametil sõidukeid ei ole. Valitsuses oleme andnud suunise, et kõik valitsemisalad – kuna meie soov on mootorsõidukimaksuga vähendada autode

Tõsi, nende kasutamise ajal on CO2-heitmed väiksemad, sellepärast et … Ei hakka seletama, mispärast. Sellega võib ilmselt nõustuda. Aga kui me vaatame kogu produktsiooniahelat,

See on ju meeletu keskkonnakahju. Palun selgitage oma nägemust. Aitäh! Nõustun teiega, et nii sisepõlemismootoriga sõidukil kui ka elektrisõidukil on keskkonnamõju. Seetõttu ei olegi elektrisõiduk mootorsõidukimaksust

rohkem materjali kasutatud, siis on need jällegi kallimad. Kui see on väiksem, siis on mõju väiksem ja ka maks väiksem. Ma olen nõus, loomulikult on igal autol keskkonnamõju, ja seetõttu on need mõlemad maksustatud

kui ka isa ja ema teenivad. See on ju lihtne rehkendus. Võtate toetusi vähemaks ja panete peale tuhandetesse ulatuva automaksu – ühekordse ja siis ka aastati ja ütlete, et nende elu läheb paremaks. See on muidugi naljanumber, vabandust! Aga see oli laiendus.Küsin ma selle kohta, kas te nende variantide läbitöötamisel – kui te ütlete ka konkreetselt, et eesmärk on autostumist vähendada eeskätt linnades

lööte maainimesi rohkem, aga kas te võib-olla suunaksite teraviku linnadele? Millised need mudelid on? Aitäh! Loomulikult on lasterikastel peredel suuremad kulud ja seetõttu me ju kohtlemegi lasterikkaid peresid ka toetuste vaates teistmoodi. Kolmanda lapse toetus on kõrgem, lasterikkal perel on täiendav toetus. Riik ongi juba

Suurte peredega ja suurte perede vajadustega riik selgelt arvestab ja seetõttu ongi need toetused oluliselt suuremad kui ühe ja kahe lapsega peredele. Kui kahe lapsega pere puhul on see 160 eurot, siis kolme ja enama lapsega perele lisandub sinna kolmanda lapse eest 100 eurot ja lasterikka pere toetuse näol veel 450 eurot. eurot. Need summad on märkimisväärselt suuremad. Väitsite nüüd siin, et mootorsõidukimaks võtab tuhandeid eurosid ära – iga aasta, ma usun, ei osta ka lasterikas pere endale uut autot. Registreerimismaks on tõesti suurem, aga saab jälle valida, millist sõiduvahendit endale osta, millel on see maks suurem või väiksem. Aga aastamaks ei ole kindlasti tuhandeid eurosid ja sellega ei tasu ühtegi peret, ei väiksemat ega suuremat, selles mõttes Nii see ei ole. Nüüd linnas ja maal autostumise vähendamisest. Tegelikult võibki öelda, et mootorsõidukimaksu, kui lähtuda põhimõttest, et saastaja maksab,

linnas sõidab 10 kilomeetrit päevas, aga maks on sama suur. Võiks pigem öelda, et linnainimene maksab rohkem, ja tegelikult nii ongi, et linnainimene saab kaaluda, kas tal on linnasõitude, igapäevasõitude jaoks tingimata autot vaja.

valikuid teha: kasutada ühistransporti või samamoodi valida endale säästvam sõiduk. Inimesed teevadki oma valikuid ise, aga kui küsida,

läbi käinud. Aitäh teile heade sõnade ja tunnustuse eest selles osas!Nüüd, mis puudutab mõju, siis jah, mõju on olemas ehk maks tuleb sõidukile juurde, selle võrra muutub see kallimaks. Kuid ma tõin näite ettevõtete põhjal, kes on juba otsustanud säästlikumate sõiduvahendite kasuks. Mõju võib olla nii [negatiivne], kui on sul saastavam sõiduvahend ja sa maksad selle eest rohkem,

Ma kuulasin teie vastuseid küsimustele ja teie traditsiooniline lause oli see, et riigieelarves on auk, mida on vaja täita. Seda mantrat olete teie siin pidevalt korranud ja on kõik teised ministrid, kes on siin käinud, ja muidugi ka komisjonides öeldakse, et riigieelarves on auk. Minu küsimus on praegu väga lihtne,

See näitabki, et me oleme tõstnud kaitsekulusid ja parandame ka positsiooni ja 2024. aasta eelarve selgelt positsiooni parandamise poole liigub. Mis kuupäevaks saab riigieelarve tasakaalu? Seda kuupäeva mina teile täna öelda ei julge, sest see tee tuleb pikk ja vaevaline. Aga 2024. aasta eelarve selgelt näitab, et tänane valitsus on sinna suunda astuma hakanud. Loodame, et me saame Riigikogus selle eelarve kenasti vastu võetud, saame koos selle probleemi tõsidusest aru ja hakkame riigi rahandust korda tegema. Milleks see vajalik on? See ongi vajalik selleks, et riik suudaks oma kohustusi täita, olla valmis erinevateks kriisideks, ootamatusteks. Vaadates, mis meie naabruses toimub, me peame investeerima kaitsesse, me peame laiapindsesse riigikaitsesse investeerima.

ja valdavalt ei sõida, suurte, võimsate, kallite autodega, vaid see on väga väike grupp, kes neid kasutavad. Või see, et lasterikastel peredel on väga soliidsed toetused, ühed parimad Euroopas. See on selline

kuidas teie automaksu kehtestamise mõte aitaks kaasa autopargi uuendamisele, eeldusel, et 20 aastat vanad autod saavad soodsama maksustamise. Minu loogika järgi inimesed hakkavad just neid rohkem tarbima. Aitäh!

see on hea koht, kus kokku hoida ja valida endale säästlikum sõiduvahend. See on puhtalt iga inimese enda hinnata ja arvutada, aga tulemus võib teinekord ka ennast üllatada. See on pigem selline heatahtlik mõte või soovitus.

täpselt nii ongi. On neid, kes sõidavad suuremate, võimsamate autodega, kallimate autodega. See on nende valik ja seda ei saa neile otseselt ette heita, igaüks on oma valikutes vaba.

Jällegi, ka suurperede hüvitiste osas ei ole minul mingit üleolekut. Need tasud on soliidsed, riik toetab lasterikkaid peresid ja seda näitavad arvud, et need on Euroopas ühed suurimad. Siim

ta ei pruugi olla automaksu poolt. Kas te olete valmis oma plaanist taanduma, kui te ikkagi näete, et parlamendis ei ole tegelikult sellele rahvavaenulikule otsusele tuge? Kas te olete valmis sammu tagasi astuma ja otsima ikkagi teisi võimalusi riigieelarve täitmiseks? Aitäh! Aitäh! Ei, rahvavaenulikku ei ole siin midagi. Kui küsida, kellele maksud meeldivad, siis ütlen mina ka, et mulle ka maksud ei meeldi ja maksutõusud ei meeldi. Kes tahaks oma raha ära maksta? Aga kui me vaatame riigi seisukohast, siis riik toimib tänu maksudele ja me oleme kokku leppinud, et me teeme mingeid ühiseid tegevusi, ja see raha tuleb maksudest. Kas või needsamad kaitsekulud või siis seesama laiapindne riigikaitse või õpetajate palk

tõusnud, pensionid on tõusnud, perehüvitised on tõusnud, kaitsekulusid oleme pidanud tõstma, me peame investeerima veel rohkem laiapindsesse riigikaitsesse, eestikeelsele haridusele üleminekuga

te küsite, kas me oleme valmis nüüd sellest loobuma, et otsida mingeid muid maksulahendusi, siis ma saan aru, et opositsioonile ei sobi ükski maks. Aga nii, et me tõstame toetusi, tõstame riigi kulutusi,

mis on ühtpidi mõistetav. Mida raskem on auto, seda rohkem see teid lõhub, seda rohkem teid tuleb taastada ja kulud tuleb katta.

Kui me vaatame teie kavandatud automaksu, siis vastupidi, elektriautod maksavad selle kaalukomponendi [järgi] oluliselt vähem, kuigi need lõhuvad teid märksa rohkem. Kus on siin loogika? Aitäh! Aitäh! Hea meelega vaataks ka seda uuringut, olen kuulnud, aga keegi seda seni leidnud ei ole, hea meelega vaatan.

Täna on need vahendid meil väga piiratud. Kindlasti, kui meil maksubaas kasvab, siis me saame investeerida rohkem teedesse, ühistransporti ja nii edasi. Ka selleks on riigil makse vaja. Rain Rain Epler, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Härra minister! Kui ma kuulasin teie juttu selle maksu teemal, siis mu mõte läks üldse kevadistungjärgu peale ja selle peale, mida peaminister ütles, et eesti keelt tuleks elus hoida ja ka tähtsaks pidada, milles ma olen temaga kindlasti nõus. Kui ma kuulasin – roheline on uus ja säästlik, aga roheline on hoopis vana ja lõpuni kasutatud; või et maal ongi raskem ja automaks raskendab olukorda veel, aga linnas makstakse rohkem; vaja on riigieelarvesse raha ja samas on vaja rohepööret –, siis eriti huvitav oli see teie lause, kus te ütlesite, et suurtel peredel on küll raskem, aga sellepärast ongi tehtud preventiivne samm ja meil on suured peretoetused, mida te tegelikult ju olete vähendanud. Siis ma hakkasin mõtlema, et probleemi lahendamine algab tihti probleemi mõistmisest. Kas me oleme teid, Reformierakonda valesti mõistnud, kui te räägite sihitud maksudest ja sihitud toetustest? Kas te mõtletegi, et need on sihitud, et neil ei ole sihti? Aitäh! Absoluutselt on maksudel siht ja seda ma olen siin juba mitu korda rääkinud. Ma saan aru, et ka teie arusaam on see, et rohkem toetusi, vähem makse ja siis tuleb õnn meie õuele. Aga kust raha tuleb? sellega tegelegu Reformierakond või võtame laenu ja maksame intresse ka. Maksudel on siht: riik saab kulutusi teha, kui tal on tulusid, tulud tulevad maksudest. Kui me soovime rohkem kulutada igasuguste toetuste näol, investeeringute näol ja nii edasi, siis me peame ka makse tõstma. See on paratamatus. Jah, ma saan aru, et aastaid on õnnestunud lubada ka seda, et tõstame toetusi ja vähendame makse, aga see ei ole olnud korrektne, see ei ole olnud õige. On maalitud pilti, mis tegelikkusega kokku ei lähe. Aitäh, härra minister! Rohkem teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Eelisõigus on arupärijal. Priit Sibul, palun! Tänan tähelepanu eest! Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Hea minister! Isamaa plaanib automaksu tühistada, kui praegu ametis oleval valitsusel õnnestub see siiski vastu võtta ja neil varem täit aru pähe ei tule. Aga on mõned aspektid, mille peale veel mõelda enne, kui see eelnõu siia majja jõuab ja sellega tegeldakse, ning mis on siit tänasest diskussioonist ja ka varasemast läbi käinud.

tuleb välja, et ma ebaõiglaselt pidasin Mart Võrklaeva inimeseks, kelle peas on kõige räigemad mõtted. Selgus, et tõesti on inimesi, kes on mõelnud automaksuga ka GPS-i või läbisõidupõhist maksustamist, mis suudeti ära hoida. Kõlab naljakalt, aga – ma ei tea – kui see peaks tõele vastama, siis see on igal juhul mõistlik. auto väljavahetamisele]. Ma tõin enda näite, eks ju, et üks auto on suurem, et kogu pere peale mahuks. Siis räägiti sellest, et võiks selle väiksema ja ökonoomsema vastu vahetada. Mulle meenusid selle peale Nõukogude aja lõpus olnud reklaamid, kus käidi kaubamajas, kus oli maanteemuhk ja seal oli kaupa täis nii pagasnik kui ka katus. Inimesed räägivad legende, kuidas sapakasse on seitse inimest mahtunud või veel rohkem, kui kusagil käiakse,

suurem kaal, kuna nad on suuremad. Neist on väga keeruline [loobuda] nendel peredel, kes on soetanud need selleks, et kogu perega koos ringi liikuda. Neid ei ole võimalik niisama lihtsalt välja vahetada. [asi] on see, et mitmel puhul räägiti ka elektrisõidukitest. Minul käis sel suvel külas õige mitu inimest, kellel on elektriauto. Üks neist, kes suvel külla tuli, tegi ka nalja, küsis: "On sul, Sibul, ikkagi see börsipakett?" Ma ütlesin, et on. "No näed, praegu on elektri hind selline. Ma laadin oma auto ära, teinekord, kui Tallinnasse tuled, saad mulle kohvi välja teha, et ma su odavat elektrienergiat tarbisin." Sellepärast et mujal ei ole võimalik kiirlaadimist rakendada, taristut ei ole arendatud. Sa võid endale auto soetada, aga sa pead hakkama vaatama ka Eesti sees, kuhu sa täpselt sellega sõita saad, kui kaugele ja kas või kus sul on mõni tuttav või kus on avalik infra selleks välja arendatud. Tegelikkuses meil seda infrat mõistlikul kujul veel pole. Nagu ma ütlesin, tasub mõelda, kas või milline võimalus on teha ka lasterikastele [peredele] mööndus, sest need autod, mida nad soetavad, on suuremad ja raskemad ja mitte edevusest või millestki muust, vaid vajadusest lähtuvalt.

seda võimalust ja auku, millest kindlasti ei peaks eeskuju võtma. Aga see on hetk, kus tõsteti ka lasterikaste perede toetust ja muudeti tulumaksusüsteemi veidi mõistuspärasemaks, kui enne seda oli olnud võimalik Reformierakonnaga kokku leppida. Isamaa algne idee, mis on kõige olulisem, oli

Kui ei ole vahendeid ja võimalusi, siis ei ole mõtet rammida oma idee ja ettepanekuga vahendeid valimata, vaid tuleks kuulata partnereid, kui neil mõtteid on, või siis avalikkust. [Tuleks] see kas praegu ära jätta sellisel kujul või muundada seda jõukohasemaks, nii nagu tehakse mitmete teiste asjadega. Ei ole nii, et mingeid

– loomulikult ka eelarve kontekst – olnud olulised ja prioriteetsed. Küsimus on alati, mis on kõige tähtsam. Kui me vaatame näiteks möödunud nädalat, siis Kreeka kuulutas sündimuse languse rahvuslikuks ohuks. Nad prognoosivad, et nende rahva, kreeklaste rahvaarv kukub alla 10 miljoni. Meie vaatame möödunud aasta sajandi madalaimat sündimust – sel aastal on iga kuu meie sündimus olnud madalam kui eelmisel aastal,

Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Head kolleegid! Jah, lugupeetud minister, teid on see koalitsiooni algatatud maksude virvarr tõeliselt segadusse ajanud. Saastaja maksab – see on õilis printsiip, ainult et see ei puuduta automaksu. Saastaja-maksab-maks on meil juba olemas. See on kütuseaktsiis, vot see on saastaja-maksab-maks ja sellisena seda ka üldiselt vaadatakse. Kus on madalamad kütuseaktsiisid, seal on automaksud, ja kus on kõrgemad kütuseaktsiisid, on need madalamad. Meil seni üldse ei olnud. Aga rääkida, et printsiip "saastaja maksab" on siin peamine – järgmisel aastal tõuseb ka kütuseaktsiis. Saastaja maksab! Nii et tegelikult keevitatakse mõlemas suunas, ma saan aru, ühel põhimõttel – härra ministri väitel – seda maksu juurde. See ei ole võib-olla ühekorraga jõukohane. Nii et tehke selles maksuvirvarris väikene paus, mõelge läbi filosoofiliselt, mis millekski hea on. Aga saastaja-maksab-maks on meil juba olemas ja see ka tõuseb. Suur Suur tänu! Sulgen läbirääkimised. Oleme selle päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Aitäh! Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikmete Ants Froschi ja Kalle Grünthali 13. mail 2023 esitatud arupärimine automaksu kehtestamise kohta, arupärimine numbriga 340. Meile jagatud ja heaks kiidetud

lugupeetud istungi juhataja! Jah, tõesti, lugupeetud Mart Võrklaevale on esitanud arupärimise

on selle arupärimise teine punkt: "Kas Te olete analüüsinud, millist negatiivset mõju omab automaksu kehtestamine Eesti elanikele ja Eesti ettevõtetele?" Nüüd ma hüppan oma ettekandes natukene kõrvale, aga seose ma toon mõne aja pärast välja. Teadaolevalt ulatub pikim kinnitatud snaipritabamus tänapäeval 3540 meetri peale ja selle sooritas Iraagis Kanada eriüksuse snaiper. Kuidas ta selle saavutas? Ta pidi arvestama erinevaid asjaolusid, kõigepealt sihtmärgi kaugust, tuule suunda, tuule kiirust, muid ilmastikuolusid, näiteks õhutemperatuuri, vihma, udu, nähtavust ja nii edasi, samuti kuuli lennutrajektoori langust.

Ja mis peamine, esmajärjekorras peab snaiper veenduma oma sihtmärgi õigsuses. Kindlasti on inimesi, kes küsivad, aga mis see siia puutub. Vägagi puutub! Asi on selles, et automaksu kehtestamisel ei ole järgitud hea õigusloome eeskirja, mis sätestab, et peab olema olemas sellisel kujul, nagu praegu on esitatud, väljatöötamiskavatsuse kontseptsioon, peab olema tehtud mõjude analüüs. Ma tean, mida tuleb rääkima Mart Võrklaev. Ta ütleb, et eelnõu on kiireloomuline. Jaa, aga sinna ei ole märgitud, et see oleks põhjendatult kiireloomuline. See on puudujääk, mille tõttu ei ole seda automaksuseadust tegelikult võimalik üldse Riigikogus menetleda, sellepärast et rikutud on hea õigusloome eeskirja, mis on avaldatud Riigi Teatajas.

kui me jätame selle 3 kilomeetrit kõrvale ja toome sihtmärgi mitte küll päris 100 meetri peale, aga 200 meetri peale, avatud maastikul, siis ma olen veendunud, et ka seal peab arvestama selliseid tegureid. Siit tekib küsimus: kas te tabate sellisel moel sihtmärki? Ma arvan, et mitte. Ja sellisel juhul, kui teie lastud lask automaksu kehtestamise kujul läheb märgist mööda, siis te ei ole lihtsalt veendunud selles, et sihtmärk on olnud sellisel kujul õige. Vaat need on need probleemid. Natukene sihuke erandlik võrdlus, aga minu hinnangul ja Ants Froschi hinnangul äärmiselt oluline. Nii et ootame lugupeetud rahandusministri Mart Võrklaeva selgitusi arupärimise kohta. Aitäh!

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Sisult on see tegelikult täpselt samade küsimustega arupärimine nagu eelmine. Ilmselt polnud aega küsimusi endal välja mõelda, oli kevadel lihtsam kopeerida ja kleepida. Aga vastan siis uuesti ära."Miks Te soovite kehtestada automaksu, mis oluliselt halvendab Eesti ettevõtlus- ja maksukeskkonda?" Vastasin ka, et mootorsõidukimaks ei halvenda Eesti ettevõtlus- ja maksukeskkonda, kuid mõju on sellele küll. Eesmärk on autostumist vähendada, eeskätt linnades, soosida säästvat liikumist ja vähendada sõidukite keskkonnamõju. Loomulikult, kui see eesmärk on, siis see maks peab neid eesmärke täitma ehk ühiskonda selles suunas nügima. Kui on säästlik sõiduvahend, siis on maks madalam, või kui üldse otsustatakse, et ei soovita [autot], käiakse jalgsi või jalgrattaga või ühistranspordiga, näiteks linnas, siis seda maksu ei olegi. Toon siin näite ettevõtetest. Jällegi, see maksudisain on nii, et näiteks elektrikaubiku registreerimistasu on 300 eurot ja aastamaks 30 eurot. Paljud ettevõtted, täna on ka näha, on läinud säästlike sõiduvahendite peale üle. See hoiab nende kulusid kokku, näiteks kütusekulu, ja mootorsõidukimaks selgelt suunab sinna. Kui sul on säästlik auto, siis on sul ka kütusekulu hästi madal ehk kokkuvõttes võib see hoopis kulusid vähendada.Nüüd:

Ehk tuleb hoopis kokkuvõttes soodsam, kui sinna muud kulud kõrvale võtta. Maks avaldab mõju vähem kindlustatud leibkondadele

Suvel oli see kooskõlastusringil, sai väga palju tagasisidet ja peab tunnistama, et selle tagasiside põhjal sai ka mitmeid muudatusi eelnõus tehtud. Väljatöötamiskavatsus on olemas, ka seal oli analüüsi pool, nüüd on eelnõus analüüsi poolt veel täiendatud, nii et ka see on kenasti olemas.

ja ettepanekuid ja ma arvan, et võtame neid arvesse ka.Näiteks võib tuua, et ma arvan, et tuleb muudatusi teha hübriidsõidukitega. Hübriidsõidukid on need, mis sõidavad sisepõlemismootori ja elektriga, mitte need, mis sõidavad korraga diisli ja bensiiniga, nagu eelkõneleja armastab [öelda].

vahel. Jällegi, see on tagasiside põhjal tulnud, seda me kindlasti arutame. Ma arvan, et selline avatud debatt uue maksu loomisel, nende teemade arutamisel on oluline. Kindlasti me peame hea õigusloome eeskirjast kinni. Need väited, et me seda ei tee, ei vasta tõele. Aitäh! Põlluaas, palun! Aitäh, austatud minister! Teile on ka küsimusi. Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Austatud minister! Ma küsin jälle selle kaalukomponendi kohta, et mida raskem, seda rohkem maksab. Te olete mingil kummalisel põhjusel pannud sinna automaksu auto täiskaalu. Me ju teame, et inimesed ei sõida nii, et auto oleks maast laeni midagi täis laaditud, et see nii oleks. Enamikul aegadel sugugi mitte. Auto tühikaalul ja täiskaalul võib olla vahe, ma ei tea, 500 kilost kuni 1000 kiloni ja te võtate selle täiega, mida tegelikult ei kasutata. Ma ei näe siin mingisugust loogikat, pigem on see liigkasuvõtmine ja õhu maksustamine. Miks ei ole auto kaalu arvestatud ikka auto tegeliku kaalu järgi ja maksustamist selle järgi? Aitäh!

võrdselt arvesse võetud mõju teele ja teekonstruktsioonile, kuna selle auto võimalik mass on nii suur.

on selline kokkuleppeline suurus võetud selle järgi, et kuhu poole nii-öelda … 2000 kilogrammist on umbes pooled autod oma täismassilt kergemad. Selles mõttes on seatud täismass ja selle järgi võrdlusena määr 2000 kilogrammi. Samuti selle järgi, et kui me võtame registrimassi, siis ilmselt peaks vaatama ka seda, kas see 2000 kilogrammi peaks olema võib-olla 1800 või midagi. Me oleme võtnud selle

Ma usun, et enamus inimesi saab aru, et eesmärgiks on vähendada inimeste käsutuses olevaid liiklusvahendeid. Nii. Rääkisite ka sellest, et väljatöötamiskavatsus on olemas. Aga öelge mulle, kust ma leian mõjuanalüüsi selle kohta, mis siis juhtub, kui seoses automaksuga ei ole inimesed maapiirkondades võimelised enam tööl käima, sest rohkem tuleb peale maksta, kui sealt kasu saadakse. Aitäh, Aitäh! Analüüsid on nii väljatöötamiskavatsuse kui ka eelnõu juures. Et mootorsõidukimaks tooks kaasa selle, et inimestel ei ole võimalik liikuda või tööle minna,

Kui me võtame näiteks 10-aastase auto, siis jällegi, vanusekomponent toob maksu alla. Küll aga, kuna aluseks on CO2-heide ja mass, tasub ka näiteks 10 või 15 aasta vanuse auto puhul

linnas 10 kilomeetrit ja maainimene samal ajal võib-olla 100 kilomeetrit. Kas automaksu väljatöötajad said ka sellest aru, et maal

kõrgem. Sealt tulebki see vahe, et maainimesel on sama auto puhul, sõites oluliselt rohkem kilomeetreid, see maks täpselt sama suur kui linnainimesel, kes sõidab näiteks

Ja väikekoolide kohta – jah, valitsusel on väikekoolide toetamiseks olemas meede.

siis tihtipeale on selle auto hind tegelikult kõrgem ehk võib eeldada, et sellega sõidab inimene, kellel on suurem maksevõime. Tegelikult on maks siis kõrgem ja see lähtubki sellest, et sel saastavamal ja raskemal autol on suurem keskkonnamõju. Nüüd maksuküüru kaotamisest. Tõsi, maksuküüru kaotamine 2025. aastast jätab inimestele rohkem raha kätte. Maksuküüru kaotamine tähendab seda, et tulumaksuvabastus tõuseb 654 eurolt, mis ta on sellel aastal, 700 eurole ehk madalama sissetulekuga inimeste jaoks tulumaksuvabastuse piir tõuseb. See tulumaksuvabastus hakkab kehtima kõigile inimestele. Praegune maksuküür ütleb, et need, kes teenivad 1200 eurot kuni 2100 eurot, on juba rikkad

On tõusnud 500 eurole, nüüd 654 eurole sellest aastast ja tõuseb 700-le. Keskmine pension on tulumaksuvaba. Tööl käiv inimene saab 654 eurot tulumaksuvabastust, aga tööl käival

langevad. See on see, mida te olete ka öelnud, et makse tuleb langetada. Tööjõumaksud langevad, inimesed saavad rohkem raha kätte ja tegelikult läheb ka ettevõtjate olukord tänu sellele kergemaks, et tööjõumaksud langevad. Varro Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Ma kasutan võimalust korrata oma eelnevalt esitatud küsimust: millel baseerub teie veendumus, et elektriautod on

küsisin spetsiifiliselt selle kohta, kui võtta arvesse ka näiteks seda keskkonnamõju, mis on liitiumi ja muude vajalike metallide kaevandamisel selleks, et valmistada elektriautode tarbeks akusid, millel on tohutu keskkonnakahjulik mõju. Mind ikkagi huvitab teie selgitus. Kas teil on see tegelikult läbi mõeldud? Kas te oskate argumenteeritult vastata küsimusele, millele tuginedes te väidate, et elektriautod on kokkuvõttes keskkonnasõbralikumad kui sisepõlemismootoriga autod? Aitäh!

et ei tekiks seda küsimust: loomulikult on elektriautol ka keskkonnamõju, see on selge. Selleks olemegi toonud massikomponendi ehk massikomponendi kaudu me maksustame elektriautot, millel loomulikult on nii tootmise vaates, mida teie esile tõite,

keskkonnamõjuta ja hästi keskkonnasõbralik võrreldes sisepõlemismootoriga. See vahe lähtub heitmetest, aga tootmise ja muu mõttes on sellel loomulikult negatiivne keskkonnamõju.

Head kolleegid! Eesti rahvas! Täna ütles lugupeetud rahandusminister siitsamast kõnepuldist välja põhjused, miks on vaja kehtestada automaks. Muidugi on see traditsiooniline riigieelarve täitmine, millega saab sisustada ja on sisustatud praktiliselt kõik maksutõusud. Aga üks tema tema postulaat – ma ei tea, kas see tuli kogemata või tahtlikult – oli lause "Selle eelnõu eesmärk on vähendada autostumist". Mida see tähendab? See tähendab, et liiklusvahendite hulka Eesti rahva hulgas hakkab seesama seaduseelnõu piirama. Mitte selliselt, et ärge enam sõitke, hoidke loodust, vaid pannakse maks peale ja kes maksta ei suuda, käib jala või tuuakse ära linna mingisugusesse selleks kohandatud elamusse või asutusse. Suurepärane globalistide plaan, mida viivad praegu ellu meie valitsuse liikmed.Me

olen sunnitud nentima, et see on kõik üks väga suur hämamine. Alati ei suudagi aru saada, mida minister räägib. Selle ilmestamiseks ma tahan tuua ühe näite möödunud nädalal toimunud sotsiaalkomisjoni istungist. Sinna oli kutsutud Tiit Riisalo oma nõunikega.

Ja teate, mis siis minister ütles? Ütles niimoodi, et ta ei oska sellele küsimusele vastata, sest nad ei ole teinud selle kohta mõjuanalüüsi, ja pöördus nõunike poole ja palus, et nad teeksid seda kiireloomuliselt. Mina kuulasin seda jutuajamist ja palusin sõna. Kui mulle sõna anti, siis ma alustasin järgmiselt: "Teate, lugupeetud minister Tiit Riisalo!" Ma tundsin, kuidas terve komisjonisaal läks pingesse. Ka minister keskendus detailselt minu küsimusele. Ma ütlesin talle järgmised sõnad: "Härra minister, ma tahan teile avaldada kiitust aususe eest, mismoodi te ütlete otseselt välja. Kui midagi ei ole tehtud või on tegemata, siis te tunnistate seda."

kes tulevad siia pulti ja keerutavad sõnu ühest kohast teise. Ma tänan härra Tiit Riisalo aususe eest ja ma ütlen, et tegelikult peaksid selliseid vastuseid andma kõik ministrid. Aga Aga nüüd lõpetuseks: automaksu eelnõule on andnud vastuhääle üle 70 000 inimese, kes ei lepi, kes ei ole nõus selle eelnõu, Praegu on nendel esimene faas, nad andsid petitsioonile allkirja, aga ma olen kindel, et jõuab kätte ka teine faas, kus nad tulevad selle vastu meelt avaldama. Aitäh!

Tänan, austatud aseesimees! Head saadikud siin saalis! Lugupeetud minister! Jaa, selleteemalisi eelnõusid oleme täna juba kahel korral arutanud ja tegelikult ka see kolmas arupärimine on sisuliselt samade teemadega. Aga nagu me kõik teame ja näeme ka siin saalis arutelust ja poliitilisest debatist, on see temaatika väga oluline, see puudutab meist igaühte, nii eraisikut kui ettevõtjat. Ma arvan, et kolmas samasisuline

Siis oli näide sellest, et lastetoetused on meil väga soliidsed ja polegi probleemi – tegelikult ka selle vastu julgeks vaielda.

Teine küsimus: "Kas Te olete analüüsinud, millist negatiivset mõju omab automaksu kehtestamine Eesti elanikele ja Eesti ettevõtetele?" Ka see on väga oluline punkt, millele sooviks saada jätkuvalt vastuseid ja mida edasi arutada. Ja kolmas punkt: "Kuidas mõjutab automaksu kehtestamine Teie valitsemisala?" Ehk Rahandusministeeriumit. Sellekohased vastused oleme küll saanud, aga

Olen täpselt samadele küsimustele juba kaks korda vastanud, vastan siis kolmanda korra veel, kuna kolm ühesugust arupäringut on esitatud."Miks Te soovite kehtestada automaksu, mis oluliselt halvendab Eesti ettevõtlus- ja maksukeskkonda?" Mootorsõidukimaks ei halvenda Eesti ettevõtlus- ja maksukeskkonda, kuid mõju sellele keskkonnale on kindlasti. Keskkonnamaksu kehtestamine ilma mõjuta ei oleks maksu eesmärgiga kooskõlas. Maksu eesmärk on on vähendada autostumist eeskätt linnades ja see ei ole see, mida siin praeguseks saalist lahkunud Kalle Grünthal ütles, et kui ei jõua maksta, siis

kaubiku registreerimistasu on 300 eurot ja aastamaks 30 eurot. Ka täna on näha, et mitmed ettevõtted, kes logistikaga tegelevad, sõidavad elektrikaubikutega, hoiavad juba nii nii keskkonda kui ka tegelikult, ma arvan, kütuselt suuri summasid kokku. Kokkuvõttes võib uue, säästlikuma sõiduvahendi hankimine ettevõttes hoopis kulusid alla tuua, mitte neid juurde tekitada, kui arvestada seda, et kütusekulu langeb ära, aga aastamaks on vaid

vaadata säästlikuma sõiduvahendi poole, siis mootorsõidukimaks annab selle arvutamiseks hea põhjuse. Aga loomulikult, kõik on oma valikutes vabad ja saavad sõita täpselt sellega, millega ise soovivad või mida vajalikuks peavad või elukorraldus nõuab.

autost on see protsent võrdlemisi väike võrreldes muude kuludega. Vähekindlustatud peredele on negatiivne mõju, aga selleks ongi vanusekomponent.

ja aastamaksu tasuma hakata. Sellest ma praegu päris täpselt aru ei saa, aga äkki te räägite sellest.Nüüd romude probleemist. Kahtlemata on romud tegelikult vaja ära saada, selle vastu ma üldse ei vaidle. Aga

Ma küsin siis kolmandat korda sisuliselt sama küsimuse ja nüüd ma konkretiseerin seda nii, et oleks võimalikult selge, mida ma silmas pean. Kumb on teile teadaolevalt keskkonnasõbralikum tegevus kogu tootmisahelat silmas pidades, kas elektriauto tootmine või võrreldava sisepõlemismootoriga auto tootmine? Tootmine, mitte käitlemine. Ärge CO2-heitmetest üldse midagi rääkige. Tootmine, kaasa arvatud maavarade ammutamine selle tootmise tarvis. Kas te teate seda või ei tea? Kui ei tea, siis ütelge, et ei tea, aga kui teate, siis selgitage, kumb on ja millistele argumentidele ja faktidele tuginedes. Aitäh! Sellist vastust mul siin ei ole. Eriti kui te küsite konkreetselt tootmise kohta, siis ma jään vastuse võlgu ja võin selle teile tagantjärgi

ma ilma autota ei saaks olla, sest kuidas ma saan sealt peaaegu kilomeetri kaugusele bussipeatusse, et sõita Tartu linna, et siis hakata sealt Tallinnasse tööle sõitma –, siis ma ostaksin näiteks Citroën C2. Kuidas te kujutaksite ette, et mina hakkan oma hoovist läbi lume, et saada üldse maanteeni, selle väikse, pisikese 17 aasta vanuse näiteks Citroën C2-ga Tallinna pole kimama? Kui turvaline see on? Öelge palun! Kas siis turvalisus on nüüd karistatav?

Inimene võib endale osta sellise auto, nagu ta soovib, lihtsalt mootorsõidukimaks soosib keskkonnasäästlikumate ja kergemate autode soetamist. Samamoodi on vastavalt auto vanusele see maks soodsam. Sealsamas teie toodud näites võib valida endale väiksema, kergema auto, aga võib ka valida näiteks mõne linnamaasturi ja see võib olla kasutatud. Inimesed on oma valikutes vabad ja otsustavad ise, millist sõidukit nad soovivad kasutada ja mis nende elukorralduse vaates parasjagu kõige olulisem või vajalikum on. Mida me riigi poolt veel teeme? Jah, liikumisreformiga on see valitsus lubanud tegeleda ja meie soov on tagada ka võimalikult lai ühistranspordivõrgustik, [mis on] kättesaadav sõltumata elukohast. See on alternatiiv, mida me proovime pakkuda. Aga loomulikult, ega keegi ei ole öelnud, et inimesed ei tohiks autoga sõita või peaksid nüüd tingimata autost loobuma. Meil on vaba maa ja kõik inimesed saavad liikuda sellega, millega nad ise soovivad.

Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea minister! Kas te automaksu asemel kaalusite ka hoopis korralikku riigirevisjoni, et vaadata üle, kas või kui palju me vajame ametnikke,

nii palju ametnikke vaja. Teiseks, kui te seda ei teinud, siis kas te vaatasite veel muid võimalusi, kust see raha leida? Tahaks mõlemat teada, üks on see võimalik ametnike arv, kui palju oleks vaja selleks inimesi koondada, et saada seesama raha.

parandanud. Suvel me otsisime täiendavaid kokkuhoiukohti ja ka need on 2024. aasta eelarves kirjas. Seal on nii majandamiskulude kui tööjõukulude

tuleb ka siin saalis ilmselt veel ja veel ja ma loodan, et te olete siis sama entusiastlikud nende kokkuhoiukohtade [leidmise] osas kui praegu, et siis ei ole jälle see vastus, et ei, sealt küll võtta ei saa või seda küll teha ei saa. Meie riigi rahandus on täna sellises olukorras on täiendavate kulude vajadus, eeskätt kaitse, laiapindse julgeoleku, eestikeelse hariduse ja õpetajate palkade jaoks. Me peame tegema mõlemat, me peame tegema teatud maksumuudatusi, jah, sinna juurde veel investeeringuid ühistransporti, teedesse.

Reformierakond torpedeeris tundide kaupa parlamendi tööd, trampis jalgu ja kisas siin. See segas tegelikult ka paljude oluliste asjade tegemist. Kas mul on võimalus küsida teine küsimus ja uurida härra Võrklaevalt, kas ta mäletab toonaseid sündmusi, kuidas Reformierakond parlamendi tööd ja ka oluliste kärbete ja asjade tegemist takistas? Aitäh!

Aitäh, austatud aseesimees! Lugupeetud minister! Head rahvasaadikud siin saalis ja kõik, kes meid vaatavad! Oleme siin täna juba mõnda aega automaksu teemat arutanud läbi arupärimiste ja ministri vastuste. Ma käiks üle mõned mõtted, mis mul on selle debati käigus täna tekkinud.Siin on juttu olnud sellest, et me saame romudest lahti, ja ongi väga palju autosid, mis vedelevad maal, ja

vaid tihti on päriselu selline, et inimesed omavad neid autosid selleks, et pere põhiautot üleval pidada ja sealt vahest mõni jupp võtta, et autot üldse töös hoida.Nüüd, sellele küsimusele ma muidugi enne vastust ei saanud, et kuidas see loogika peaks olema inimese puhul, kes täna või tulevikus peab sõitma 20 aastat vana autoga, sellepärast et tal lihtsalt ei ole võimalik uuemat autot endale soetada.

Üldjoontes on ju automaksu puhul selgelt tegemist vara- ja omandimaksuga. See keskkonnamõõde siin juures, noh, selles mõttes tegelikult ei päde, ma arvan. Valitsus oleks pidanud kohe ausalt ütlema, et automaks ongi selleks, et saada riigieelarvesse lisavahendeid, ja punkt, mitte proovima seda maskeerida kuidagi keskkonnamaksuga. Kui me tõesti oleksime tahtnud kuidagi keskkonnaalaselt seda reguleerida, siis me ei räägiks siin sellest, et omage 20-aastaseid autosid ja maksate vähem. See ei vasta tõele.

tagajärgedega liiklusõnnetusi. Me ei pea olema suured spetsialistid, et aru saada, et uus auto on oluliselt turvalisem kui auto, mis on 14, 15 või 20 aastat vana.

ma tuletan meelde, et esiteks on maal auto hädavajalik, sest meie haldusreformi käigus on järjest-järjest kaugemale liikunud nii poed, koolid, lasteaiad,

vedama lapsi ja tegema muid toimetusi. Nii et tegelikult on kahte autot hädasti vaja ja lisaks sellele on vaja talvel kodust kuidagi välja saada. Nüüd me paneme automaksuga ka ATV, mis on hädavajalik selleks, et teinekord teejupp lahti lükata ja talvel välja saada, maksu alla. Ka see kulu on tegelikult lisakulu, mida linnainimesel ei ole. Nii et rääkida sellest, et linnainimene maksab kinni maal elava inimese automaksu, on lihtsalt pahatahtlik.

üks vanema autopargiga riik Euroopas. Väga keeruline on aru saada, kuidas selle automaksu kehtestamine kuidagi Eesti riiki aitab. Võib päris kindel olla, et me saame pärast seda mõne aja pärast number üheks oma autode vanuse poolest. Päris huvitav on see, kuidas juba on kuulda, ühiskonnas on lahti läinud selline, ma ütleks, inimese vaates ja ettevõtte vaates täiesti mõistuspärane tegevus: otsitakse riike Euroopas ja lahendusi, kuidas hakata registreerima autosid ja ettevõtteid riikidesse,

Nüüd me surume ka need inimesed sõitma, ma ei tea, Volkswagen Golfide või Nissan Micratega. See ei ole ju mõistuspärane. Sellest, ma arvan, saavad ka valitsuse liikmed aru, kui nad võtavad aega ja natuke mõtlevad selle peale. Lõpetuseks, ilmselt oleme kõik märganud kuskil parklas käies, kui vihmase ilma korral voolab parklas vesi, sellist värvilist laiku, mis tuleb õli või bensiini või naftasaaduste maha tilkumisest. Ma arvan, et pärast automaksu kehtestamist võib olla kindel, et parklad hakkavad olema meil kenad värvilised oluliselt oluliselt rohkem, kui need täna on. Nii et tegemist on äärmiselt halva seaduseelnõuga ja omalt poolt luban, et EKRE teeb kõik, mis võimalik, et automaksu ära hoida. Ja kui me kunagi peaks valitsuses olema, siis me pöörame selle tagasi. Aitäh!

kannab numbrit 144. Arupärimisele vastab rahandusminister Mart Võrklaev. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli arupärijate esindaja, Riigikogu liikme Rain Epleri, et arupärimist Eestimaa avalikkusele tutvustada. Palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Härra minister! Tõepoolest, juba mais sai saadetud arupärimine, mille koos kolleegidega koostasime ja mis puudutab inflatsiooni mõju teie haldusalale.

Nii. "Kuidas mõjutab inflatsioon ministeeriumi eelarvet ja millised meetmed on võetud selle mõju leevendamiseks? Milliseid kulusid võib inflatsiooni kasv kaasa tuua ministeeriumi haldusalas ning kuidas on neid kulutusi planeeritud vähendada? Kuidas mõjutab inflatsiooni kasv ministeeriumi kavandatud projektide ja tegevuste eelarveid ja ajakava?" Vastan. Ministeerium on pidanud teatud määral vaatama üle tegevused ja kavandatud projektid, kuid see ei mõjuta ministeeriumi töö kvaliteeti. Tuleb ka märkida, et inflatsioon

aastal 4,6% ja 2025. aastal 2,5% juurde."Kuidas kavatsete tagada ministeeriumi tegevuse jätkusuutlikkuse inflatsiooni kasvades? Millised on ministeeriumi lühiajalised ja pikaajalised strateegiad, et vähendada inflatsiooni mõju haldusalas?" Jällegi vastan, et et ministeeriumi tegevused on jätkusuutlikud ja teatud muudatusi kuludes oleme pidanud tegema, aga ma arvan, et kulude kokkuhoid on

inimeste palgad samal ajal ikkagi kasvavad ehk inimeste ostujõud on taastumas. Ma arvan, et see on positiivne uudis. Aitäh!

13. mail 2023. aastal esitatud arupärimine on virtuaalvääringu teenuse tegevuslubade väljastamise takistamise ja ülereguleerimise mõju kohta

Suur tänu, lugupeetud juhataja! Austatud minister! Üks ja ainuke Riigikogu liige, kes veel saali on jäänud lisaks minule endale! Alates 20. märtsist 2023 kehtima hakanud rahapesu tõkestamise seaduse redaktsiooni tulemusel on tekkinud olukord, kus Rahapesu Andmebüroo ei ole võimeline seaduses sätestatud tähtaegade raames menetlema ei uusi tegevuslubade taotlusi ega vanade ja hetkel kehtivate tegevuslubade Eesti ettevõtluskeskkonda on aastaid rahvusvaheliselt reklaamitud kui innovaatilist ja bürokraatiavaba sihtkohta, kuhu oodatakse piiriüleselt tegutsevaid tehnoloogia- ja finantsettevõtteid. Selle tulemusel on Eestis kontori avanud suured rahvusvahelised virtuaalvääringu teenuseid pakkuvad ettevõtted, kes on siia investeerinud märkimisväärse hulga kapitali ning loonud palju uusi kõrgepalgalisi töökohti. Tänaseks on turuosalisi koondavate erialaliitude ning õigusbüroode kaudu saanud ettevõtjatele selgeks, et riik on otsustanud järsu kursimuutuse kasuks ning asunud antud valdkonnas tegutsevaid ettevõtteid kõiki võimalikke viise kasutades taga kiusama ja neid Eestist lahkuma survestama – sellised on ettevõtjate enda hinnangud. Nii erialaliidud kui turuosalised on proovinud regulaatoritega igakülgset koostööd teha, kuid väidetavalt tulemuseta. Rahapesu Andmebürool puudub nii ressurss kui kompetents loamenetluste läbiviimiseks ning selle kompenseerimiseks on asutud jõupositsioonilt tegevuslubasid ilma adekvaatsete alusteta ja kohati menetlusnormide vastaselt peatama või kehtetuks tunnistama. Turuosalistele kommunikeeritavad põhjused ja alused on tihti absurdsed ning igasugune konstruktiivse dialoogi pidamine regulaatoritega on osutunud võimatuks. Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker on meedia vahendusel teatanud, et tema eesmärgiks on peatada Eestis kõik virtuaalvääringu [teenuse pakkumise] tegevusload, kuna tema isiklikul hinnangul on tegemist suure riskiga Eesti finantssektorile. Riskidest rääkides kerkivad alati esile teoreetilised rahapesu ja terrorismi rahastamise riskid, samas ei ole need riskid praktikas realiseerunud ja statistikas ei avaldu. Erinevalt pangandussektoris toimuvast ja uudiskünnist tihti ületavast massilisest rahapesust, mis toimub Finantsinspektsiooni vastutusalas, ei ole teada märkimisväärseid juhtumeid Eestis virtuaalvääringutega tegelevate ettevõtete seas. Aprillikuus hääletas Euroopa Parlament MiCA – see tähendab "Markets in Crypto-Assets" – regulatsiooni vastuvõtmise poolt, mis sätestab virtuaalvääringute turu üleeuroopalised regulatsioonid. Lähiriigid, nagu Läti ja Leedu, on asunud tööle ettevõtjatele soodsa ja arusaadava keskkonna loomisega, proovides tõsta riiklikku konkurentsivõimet uutele ja innovaatilistele äridele atraktiivse tegevuskoha pakkumisel. Sellega seoses on meil ministrile kolm küsimust. Esiteks: miks on Eesti asunud vastupidiselt ülejäänud Euroopale virtuaalvääringute sektorit suretama ning oma riiklikku konkurentsivõimetfintech'i sektoris hävitama? Teiseks: mida kavatseb Rahandusministeerium ette võtta, et käimasolevat ja ummikusse jooksnud tegevuslubade väljastamise ja pikendamise menetlusprotsessi vastavalt seadusest tulenevatele tähtaegadele ja nõuetele ausalt ja ettevõtjasõbralikult lõpuni viia? kas või kuidas on Rahapesu Andmebürool plaanis tagada piisav kompetents ning inimressurss menetluste läbiviimiseks seadusest tulenevate tähtaegade raames? Suur tänu! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli rahandusminister Mart Võrklaeva, et vastata arupärimisele, mis kannab numbrit 332.

artiklite sari, mis virtuaalteenuse turu probleeme käsitles ja tegelikult tõi välja, kui suured on olnud meie riigi riskid selle juures ja kui ja kui tulemuslikult on Rahapesu Andmebüroo neid riske õigel ajahetkel maandanud ja seda turgu korrastanud. Lähme küsimuste juurde. "Miks on Eesti asunud vastupidiselt ülejäänud Euroopale virtuaalvääringute sektorit suretama ning oma riiklikku konkurentsivõimetfintechsektoris hävitama?" Vastus: kindlasti ei hävita Eestifintech'i sektori konkurentsivõimet. Vastupidi, Eesti võtab tõsiselt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist ning on seepärast astunud vajalikke samme selle turu korrastamiseks. Probleem on selles, et sisuliselt ei pidanud virtuaalvääringu teenuse pakkujad kuni viimase ajani esitama riigile aruandeid ja sektorit reguleeriv õiguslik raamistik oli leebe. Nüüd kehtestatakse ettevõtetele aruandlusnõue ja tõstetakse turule tuleku lävendit. Siinkohal tunnustan ma Rahapesu Andmebürood ja selle juhti, keda eelkõneleja nimetas, Matis Mäekerit, kes on viimase paari aasta jooksul tõesti teinud väga tõsiseid pingutusi, suurendanud ressursse ja vaadanud tähelepanelikult, et ettevõtted, kes on virtuaalvääringutega seotud ja tegevuslubasid saanud, oleksid ka päriselt, aktiivselt ja mõistetavate ärimudelitega tegutsevad firmad. Selle töö tulemusena on Rahapesu Andmebüroo suure hulga tegevuslubasid tühistanud ja tagasi võtnud. Tänu sellele on valdkond korrastumas, puhastumas

"Mida kavatseb Rahandusministeerium ette võtta, et hetkel käimasolevat ja ummikusse jooksnud tegevuslubade väljastamise ja pikendamise menetlusprotsessi vastavalt seadusest tulenevatele tähtaegadele ja nõuetele ausalt ja ettevõtjasõbralikult lõpuni viia?" Julgen arvata, et tänane menetlusprotsess on ettevõtjasõbralik. Asjaolu, et Eesti riik on viimasel ajal seadusi karmistanud, ei tähenda, et menetlus oleks muutunud ausale ettevõtjale ülemäära tülikaks. Tõsi, kontrollitakse, küsitakse küsimusi ja soovitakse kindlad olla, et pakutakse seda teenust, mida lubatakse, ausalt ja läbipaistvalt. "Kas ja kuidas on Rahapesu Andmebürool plaanis tagada piisav kompetents ning inimressurss menetluste läbiviimiseks seadusest tulenevate tähtaegade raames?" Eesti läbis hiljuti Moneyvali hindamise, mis analüüsis, kuidas Eesti seadusi ja regulatsioone praktikas ellu rakendab ja milline on Eesti asutuste võimekus tegelikult rahapesu tõkestada.

ettevõtjate konkurentsivõimet võrreldes teistes riikides tegutsevate samalaadsetele ettevõtetega. Konkreetselt üks küsimus võiks olla see, miks Eesti soovib Euroopa virtuaalvääringute regulatsiooni võtta vastu aasta [võrra] kiiremini, kui see regulatsioon ise nõuab. Mitmed teised riigid on võtnud seda asja rahulikumalt, mitte allutanud oma ettevõtteid nii ulatuslikele regulatsioonidele, just nimelt selleks, et tagada neile parem konkurentsipositsioon. Millest juhinduvalt on Eestis otsustatud siin registreeritud ettevõtete konkurentsipositsiooni halvendada? Aitäh! Ei, me ei halvenda konkurentsipositsiooni. Ma arvan, et kes luges seda artiklite sarja, see ka nägi, et tegelikult vajab see turg korrastamist. Ma arvan, et konkurentsieelise äravõtmine ei ole see, kui turul on läbipaistvus ja tagatud aus konkurents ja aus ettevõtluskeskkond. See pigem tugevdab konkurentsiolukorda, loob usaldust, et need, kes on võib-olla mitte kõige ausamate plaanidega,

palun! Leo Kunnas, palun! Austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Kui tõsine meil tegelikult see tüssamis‑ ja püramiidskeemide ehitamise probleem krüptovaluutade ettevõtluses on üldse olnud? Jah, ma lugesin ka neid artikleid, aga mis oleks selline hinnang? Kindlasti sul on rohkem informatsiooni selle kõige kohta.

tegelikult olnud väga tõsine. Veel mõni aasta tagasi oli meil neid ettevõtteid ja tegevuslubasid, kui ma õigesti mäletan, üle 1800. Nüüd on neid alla 100 ja neid, kellel on tegevusload, me suudame

võiks öelda, riiulifirmasid ja neid müüdi määramata piirkondadesse üle maailma laiali. Kokkuvõttes tegelikult keegi ei teadnud, kes seal valdkonnas tegutseb. Samas me teame, et et krüptovaldkonnas on väga suur oht, et tegeldakse rahapesuga, tegeldakse terrorismi rahastamisega. Mitmed kohutavad sõjad on käimas, Venemaa agressioon Ukrainas. On ka ka teada, et terroriorganisatsioone, kes Iisraeli vastu rünnakuid [korraldavad], on rahastatud läbi krüpto. Ma arvan, et need probleemid on väga tõsised, ja ma usun, et Eesti ei taha olla üks nendest riikidest, kelle kohta